Sljedeća točka je Godišnje izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za 2014. godinu. Podnositelj izvješća Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave. Rasprava je zaključena. Sukladno prijedlogu Odbora za gospodarstvo dajem Materijal ste primili u pretince. Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo. Želi li predstavnik podnositelja dodatno obrazložiti izvješće? Da. Izvolite, predsjednik Državne komisije uvaženi gospodin Goran Matešić. Hvala gospodine predsjedniče, dame i gospodo, uvaženi zastupnici Hrvatskog sabora. Pred vama je deseto Izvješće o radu Državne komisije. Dakle, Državna komisija je u četrnaestoj godini navršila 10 godina svog postojanja. Izvješće se daje nakon dvije godine članstva u EU. Obilježava ga početak intenzivnijeg korištenja europskih strukturnih investicijskih fondova. I obilježje javne nabave koja je visoko složena i stručni postupak koji se primjenjuje u cijeloj državi. Izvješće o radu sadrži uobičajeni i zakonom uređeni statistički dio prikazao o radu Državne komisije i jedan kreativni dio koji je zapravo ocjena stanja u javnoj nabavi koji obuhvaća ocjenu na iskustvu Državne komisije kao žalbenog tijela. Od ovih prvog dijela treba kazati da je evo poslovanje, financijsko poslovanje Državne komisije, plan je iznosio milijuna i 600, 83% iskoristivosti proračuna. Treba kazat i u ovom trenutku da Državna komisija u državni proračun uprihođuje 19, u toj godini je uprihodila 19 milijuna kuna sa osnove naknade za vođenje za vođenje postupka. Od ljudskih potencijala treba kazati da je u četrnaestoj godini Državna komisija radila u specifičnim okolnostima, dakle od 9 članova Državne komisije bilo je u mandatu izabrano i radilo samo troje, pa su zapravo to troje ljudi izuzetnim zalaganjem i radom uz činjenicu da smo imali kompletiran potpuno savjetnički tim evo rezultat je tog izuzetnog napora da nisu nastajali zaostaci. I uobičajeni broj predmeta neriješenih koji zbog rokova nisu riješeni u četrnaestoj godini je prenesen u sljedeću. godini Državna komisija je u svom radu imala 1500 predmeta što je manje nego u prethodnoj godini za 38%. dakle smanjenom broju uopće postupaka javne nabave, u povećanju visine naknade koja je zapravo instrument sprječavanja obijesnog parničenja i povećanje pragova bagatelne nabave. Međutim, da stvar ne bi bila sasvim jednostavna mi u toj godini kako sam kazao to je vrijeme početka korištenja sredstava europskih strukturnih investicijskih fondova a potom i schengenskog instrumenta pa onda i početak strateških investicija. U tim slučajevima radilo se o vrlo, i radi se do danas, o vrlo, vrlo složenim predmetima tako da je u radu Državne komisije manji broj predmeta kompenzirao većom složenošću. I dalje se pretežno protiv odluka o odabiru dakle na koncu postupka izjavljuju žalbe. Mali je broj žalbi, svega 23% u odnosu na dokumentaciju za nadmetanje. Trebalo bi kazati i o statistici, o vrstama odluka. Državna komisija poništava u 34% slučajeva i to je otprilike nekakvo standardno postupanje. Odbija u 22% slučajeva. Vrlo je značajno da u 32% slučajeva žalba se odbacuje i kad se tome doda obustava postupka zbog povlačenja žalbi dođe se do broja od 40%. To su procesne odluke. Veličinu ovog broja treba analizirati. Vjerojatno se radi o izjavljivanju žalbe da bi se stvorila situacija nemoralnih pregovora. Trajanje žalbenog postupka je tema koja zanima sve korisnike. Mi smo dali iskaz prosječna broja dana, 40 dana je prosječno vrijeme od zaprimanja do donošenja odluke. Prosječno vrijeme od kompletiranja spisa je 17 dana. Treba kazati da rad Državne komisije koja je zapravo jedno kvazi sudbeno tijelo je drugačije normirano nego kod sudova. Svaki sud onda kad ima rok za donošenje odluke ima i poseban rok za izradu te odluke. Državna komisija ima rok koji se sastoji od toga da se predmet prouči, izvješća donesu, napišu i objavi odluka što je složit ćete se u jako složenim predmetima vrlo teško. U skladu sa zakonom popis naručitelja koji imaju pet i više žalbi ovdje treba kazati da je ovaj tabelarni prikaz iskazan u smislu zakona, ali u nekim situacijama pokazuje krivu sliku. Vjerojatno će se netko javiti pa ću onda ako bude trebalo to pokušati pojasniti. Upravni sporovi protiv odluka Državne komisije mogu se voditi. U odnosu svega na 7,73% odluka Državne komisije izjavi se tužba Upravnom sudu. Postoje izvjesni problemi u pravnoj pravnoj praksi i postupanju. Dakle, sad imamo 4 regionalna prvostupanjska suda i sude suci pojedinci. Tu postoji jedna nekonzistentnost prakse pri čemu dakle različiti sudovi u sličnim situacijama znaju donositi različite odluke pa je to jedan problem o kojem će u budućnosti trebati povesti računa jer to pravnu zaštitu čini manje predvidivom. Treba kazati da je odredbe o naknadi za vođenje žalbenog postupka koji je jedan vrlo stručan i složen postupak u kojem sve više imamo učešća različitih konzultanata, potom odvjetničkih timova, što znači da se razina pravne zaštite podiže, dakle odredbe o naknadi su postigle efekt da je na izvjestan način smanjen broj žalbi. Rekao sam po toj osnovi koliko je uprihođeno u državni proračun. Jedan dio ovog izvješća je prikaz žalbenih predmeta u postupcima javne nabave financiran od strane europskih strukturnih investicijskih fondova schengenskog instrumenta. Radi se o sredstvima koje Republika Hrvatska dobiva od Europske unije zbog uređenja schengenske granice. Oni su po uredbi utvrđeni žurnim. Mi smo napravili jednu analizu cjelovitu, a dio toga se nalazi ovdje. Radi se najprije o predmetima koji su visoke vrijednosti. Ukupna procijenjena vrijednost u '14. godini predmeta koji su bili u žalbenom postupku je 2 milijarde i 300. Radi se o Radi se o složenim postupcima nabave u koje su uključeni i robe i radovi i usluge u isto vrijeme po principu ključ u ruke, najčešće po …/Govornik se Dakle, radi se o jednim izuzetno složenim postupcima koji zahtijevaju znanje korisnika, znanje i Državne komisije i naravno znanje upravnih sudova. U pravilu se tu nastane jedna vrlo opsežna dokumentacija koja kažem zbog iskustva svih sudionika neki put bude sama sebi kontradiktorna pa je onda teško primijeniti je. U tim postupcima nabave vrlo često učestvuju ili najčešće učestvuju strani konzorciji. Treba kazati jednu izuzetno važnu karakteristiku ovih postupaka javne nabave, a to je da su oni u režimu ex post kontrole pri čemu Europska komisija nakon što projekti budu dovršeni kontrolira pravilnost tih postupaka javne nabave ne ne u skladu s našim zakonodavstvom, ne u skladu s odlukama domaćih tijela među koje spada i Državna komisija nego izravno temeljem jednog svog priručnika koji se referira izravno na ugovor o osnivanju i direktive u javnoj nabavi. Dakle, to ove postupke čini dodatno važnim i riskantnim. Mi smo dali ovdje i karakteristike žalbenih predmeta. Ovo izvješće nam je dalo mogućnost da možemo analizirati ovaj kreativni dio ovog ovog izvješća, a to je ocjena o stanju u pravnoj zaštiti u javnoj nabavi. Ove slijedeće stranice, točke 3.su prilično koncentrirane da bi bilo što odavde posebno istakao naprosto sam siguran da ste ih proučili i ostavljam vašim komentarima. o stanju u samoj javnoj nabavi, u pravnoj zaštiti i u smislu institucija dakle primarno smo govorili o sebi, o državnoj komisiji ovo izvješće sadrži i preporuke koje se baš tiču tih posebnih posebnih segmenata. Za kazati je da ove preporuke i ova ocjena otprilike po našim saznanjima koincidira sa općim razumijevanjem ili općim primjedbama svih interesnih skupina počevši od udruge poslodavaca, pa različitih strukovnih komora i udruženja i otprilike to svjedoči o činjenici da je sustav zreo za jednu dobru promjenu. Hvala vam. Predstavnik Odbora za gospodarstvo jer ima interes? Ako nema onda idemo sa raspravom. Prva se prijavila za raspravu uvažena zastupnica Ermina Lekaj Prljaskaj U IME KLUBA BM365. Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovane zastupnice i zastupnici, poštovani izvjestitelji u kratkim crtama želim rezimirati problematiku javne nabave s kojom se svakodnevno na svim razinama u poslovanju državnih institucija, u poslovanju trgovačkih društava i jedinica lokalne uprave i samouprave i gradova susrećemo. Također se navedeno odnosni ne samo na postupke javne nabave nego i na provođenje postupaka davanja koncesija, postupaka odabira privatnog partnera u projektima javno-privatnog partnerstva a koje izvješće sadržava ocjenu o stanju, o javnoj nabavi i to kako ne samo na postupak javne nabave nego i na osiguranje pravne zaštite. Kada razmatramo ustroj i organizaciju državne komisije kako je navedeno u izvješću ista komisija ima 9 članova i određeni broj stručnih osoba, no ono što je nedvojbeno, nejasno i što se ne može iščitati jeste činjenica koje su struke članovi državne komisije? Naime, svima nama bi trebalo biti jasno da je za donošenje meritorne odluke prilikom izjavljivanja žalbi u odnosu na navedene postupke da bi bilo oportuno da se treba raditi o stručnim osobama koje posjeduju određena stručna znanja kao što su npr. diplomirani ekonomisti, diplomirani pravnici i osobe koje posjeduju određena posebna stručna znanja u konkretnoj robi, radovima ili uslugama koje su predmet javne javne nabave kao što su npr. diplomirani inženjeri građevinarstva, projektanti a sve to u smislu pravilnog utvrđivanja činjenica što je predmet javne nabave, davanja koncesija i projekta javno-privatnog partnerstva. Osobno smatram da članovi komisije i stručne osobe moraju biti osobe koje pokrivaju sve segmente na koje se odnosi postupak javne nabave i koje upravo za navedene postupke imaju potrebna stručna znanja i iskustva. Ono što me začuđuje jest činjenica da se u izvješću navodi da je veći broj zaposlenika na rodiljnom dopustu. To je upravo, te da da je rad državne komisije završio s djelomičnim uspjehom što osobno smatram nedopustivim jer upravo postupak javne nabave, postupak davanja koncesija i postupak odabira privatnog partnera u projektima javno-privatnog partnerstva je naročito bitan kako za normalno funkcioniranje svih institucija i lišenje bilo kakvog oblika eventualnih koruptivnih radnji. Kako nedostatak kadra koji je u ovom slučaju izostao, odnosno zbog čijeg nedostajanja izostalo postupanje ili je provedeno u smanjenom opsegu ne može niti smije bit razlog za davanje pozitivne ocjene. Ono što želim posebno napomenuti jest činjenica da državna komisija nema nadležnosti na provođenje bagatelne nabave, te radi toga ne postoje relevantni podaci na temelju kojih bi se utvrdilo da li je i kolika je stvarna šteta nanesena provođenjem bagatelne nabave, a napose ako je antikorupcijsko djelovanje u postupku bagatelne nabave na koji se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi. Ono što smatram osobito bitnim je nedostatak pravne regulative kojom bi se utvrdilo tko je nadležan za provođenje kontrole postupka bagatelne nabave i u pravilu nedostatak takve kontrole omogućuje eventualne manipulacije i eventualna koruptivna djelovanja u navedenom postupku bagatelne nabave. U tom smislu predlažem da se hitno zakonski regulira nadležnost i način rada tijela za kontrolu postupka bagatelne nabave. Drugi problem koji sam uočila također se odnosi na postupke javne nabave u kojem određeni odvjetnici, zajednički odvjetnički uredi ili odvjetnička društva kao punomoćnici ponuditelja podnose žalbu na provedenu javnu nabavu a u isto vrijeme podnose i naručitelju ponudu nagodbe prema kojoj bi ponuditelj povukao svoju žalbu u koliko naručitelj pristane nabaviti od njega robu, radove ili usluge po znatnoj višoj cijeni od tržišne. Jedan od osnovnih problema jest i činjenica da dugotrajnost provođenja postupaka javnih nabava, te visoki troškovi podnošenja žalbi smatram izrazito ozbiljnim ozbiljnim problemom zbog kojih podnositelji onda u javnoj nabavi vrlo često odustaju od podnošenja žalbe iako su nepravilnosti prilikom provođenja javne nabave očite. Ovo napose smatram bitnim s obzirom da se radi o vrlo visokim naknadama za pristojbe i trajanjem postupka javne nabave de facto ograničava korištenje pravnog lijeka, valjanu pravnu zaštitu a što je u suprotnosti sa odredbama Ustava RH u kojem se u kojem se jamči da svaka osoba ima pravo na žalbu. Također smatram da se problem očituje i u različitim tumačenjima istih odredbi Zakona o javnoj nabavi. S obzirom da Ministarstvo gospodarstva, tj. ured za javnu nabavu nema ujednačenu praksu tumačenja pravnih normi koje reguliraju određenu materiju što dovodi do pravne nesigurnosti a što smatram osnovnim temeljem funkcioniranja države. Hvala lijepa. Hvala. Sljedeći za raspravu je uvaženi zastupnik Tomislav Končevski, u ime kluba Hrvatskih laburista. Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege. Evo ja bih ukazao u ime kluba na nekoliko stvari u ovom izvješću i općenito o javnom nabavi. Ukupna vrijednost javne nabave u Hrvatskoj iznosi negdje oko 40 milijardi kuna što je gotovo trećina državnog proračuna i smatram da bi trebali ozbiljnije pristupiti tom problemu. Naime, tu smo čuli da je sastav komisije, da su radili trojica. U izvješću piše da ih je bilo osmero a trebalo je biti devet. Mislim da je to jedan ključan problem. U izvješću još isto tako piše da je smanjen koeficijent stručnim savjetnicima, specijalistima. I dogodio se odljev najstručnijih kadrova. Znači da mi smanjenjem naknada stručnim kadrovima jednostavno ostajemo bez najboljih ljudi koji rješavaju naše ključne probleme. Mi ćemo izgleda i u državi otjerati najstručnije ljude jer se izgleda i ovim racionalizacijama želi smanjiti naknade najstručnijim kadrovima i te kadrove otjerati izvan države. Ako želimo imati struku, ako želimo imati ljude koji će stručno obavljati svoj posao mi ih trebamo i platiti a ne smanjiti koeficijente pa da najstručniji kadrovi odu. Koga ćemo imati? Nikoga. Nažalost, mi ovisimo o 5 djelatnica koje su na porodiljnom, hvala Bogu da jesu, da nam se malo popravi situacija što se tiče djece ali trebali smo ih zamijeniti sa stručnim kadrovima da ta komisija može nešto pridonijeti. Nadam se i da će ova nova Vlada uvesti racionalizaciju na koju se poziva i unutar sustava preraspodijeliti stručne kadrove da komisija može raditi. Mislim da zakonski rok za rješavanje žalbi 30 dana da bi to trebalo i smanjiti, da je to možda i predugo. Mislim da je rezultat rezultat smanjenja broja žalbenih postupaka koji se smanjuju za 38% na godinu prije, makar mi sada govorimo o 2014., sada je 2016., ovo je suludo i za narod koji nas sluša ali moramo o tome nažalost pričati sada. Rezultat smanjenja broja objava postupaka je povećanjem visine naknade za pokretanje žalbenog postupka i povećanjem pragova za bagatelnu nabavu. Naravno da bagatelna nabava je moguće leglo i korupcije. Ali bagatelna nabava i to povećanje same bagatelne nabave mnogima olakšava rad na terenu jer je prije toga cifra koja je bila za bagatelnu nabavu bila preniska da bi neke institucije mogle funkcionirati normalno i trebalo je uz te sve moguće žalbe iznaći načina da se nabava obavi. Ja znam primjere gdje se događalo da recimo u Ministarstvu unutarnjih poslova ljudi nisu imali uniforme. Znači ne može se doći do uniforma radi razno raznih žalbi, radi razno raznih problema koje se događaju u javnoj nabavi. Zakon o javnoj nabavi nailazi na stanovite nejasnoće u zakonskim odredbama. Prvenstveno se to odnosi na kriterij najniže cijene. Stara poslovica kaže nisam dovoljno bogat da kupujem jeftino. Znači nije najjeftinije uvijek najbolje, to nikako ne može biti uvijek javni interes da se kupi najjeftinije jer nešto što je danas najjeftinije, ne znači da je najjeftinije i u procesu korištenja. To je isto jako veliki problem kod javne nabave. Isto tako pojašnjenje potpunjavanje ponude, naime nije jasno definirano koje dokumente i na koji način naručitelj može zatražiti od ponuditelja. Jasno definiranje roka za donošenje odluke o odabiru, definiranje načina preveniranja pojave profesionalnih žalitelja. Naime i najmanji propust u natječaju i najmanja nepravilnost sada već specijalizirane firme osnovane isključivo za zaradu u postupcima javne nabave koriste kako bi se žalili i naplatili nepostojeću odštetu ili barem enormne odvjetničke troškove. Problematično je što i prema aktualnim regulama takva tvrtka može podnijeti žalbu i bez traženja da se ispravi pogreška zbog čega se koriste i najsitniji propusti. Kao razlog za žalbu navedeno je što izabrani ponuditelj nije u troškovniku recimo naveo redni broj stavke ili je tek pogrešno označio jednu stranicu, što je bez ikakvog utjecaja na sam postupak javne nabave. Znači ja smatram da bi tom problemu stvarno trebalo puno, puno više se posvetiti jer problemi u poslovanju su ogromni isključivo radi javne nabave. I mislim da bi trebalo zakonskim rješenjima popraviti taj sustav i smatram da treba puno, puno više truda uložiti u taj sam proces. Evo klub Hrvatski laburista podržati će ovo izvješće. Makar velim, suludo je da mi podržavamo izvješće iz 2014., mislim da bi to trebalo skratiti, da bi to trebalo puno prije odraditi i mislim da bi mi svi tu skupa morali morali o tome odlučivati jer Sabor odlučuje i o radu komisije. Znači, kakva je svrha da Sabor sad ne donese odluku da podržava. Ovo je iz 2014. Mislim da i Sabor ne podrži sad tu odluku mi smo sad već i u 2016. Šta će se desiti? Ništa. Znači, trebali bi o tome malo razmisliti da ipak je malo veća kontrola nad tim svim. Hvala lijepa. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala. Imamo jednu repliku uvaženog zastupnika Željka Jovanovića. Hvala gospodine predsjedavajući. Kolega Končevski, samo sam htio se osvrnut na jedan dio u kojem ste govorili o važnosti kadrovske ekipiranosti ove Komisije i istakli da je to bitan preduvjet za kontrolu postupaka javne nabave, obzirom da je upravo javna nabava jedan od najvećih korupcijskih rizika. Pa stoga je na ovom mjestu ipak potrebno naglasiti da je u proteklom periodu učinjen ogromni pomak u funkcioniranju javne nabave posebno kad je riječ o državnim institucijama, obzirom da su objedinjeni postupci javne nabave. Na primjer u Ministarstvu zdravstva i socijale, softveri koji su nabavljeni osigurali iznose koji su u uštedi iznosili stotine i stotine milijuna kuna. Prema tome, ako govorimo o javnoj nabavi naravno da je ova komisija bitna. Međutim, puno je bitnije osigurati sve one pretpostavke koje su potrebne da se postupci javne nabave provedu transparentno jer onda na taj način i ova komisija ima puno manje posla. A i šteta koja je počinjena na žalost kad ova komisija utvrdi štetu ne može se nikad više vratiti. Hvala. Na redu je uvaženi zastupnik Josip Borić, Hrvatska demokratska zajednica. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Izvješće o radu Državne komisije za 2014. nešto ću reći na početku o javnoj nabavi, jer je evo vrlo važan alat, antikorupcijski alat i nadograđuje se zaista već jedno dosta dugo razdoblje. Čuli smo i od same komisije desetak godina kontinuiranog rada, poboljšanja iz mandata u mandat, međutim još uvijek dosta kritika, još uvijek imamo dosta problema, nedorečenosti i naravno da onda slijedom toga dolazi i do upravnih upravnih postupaka, odugovlačenja, a na kraju i onog najgoreg da se ne realiziraju ili sredstva od lokalne, regionalne, pa do državne razine i sve skupa to izaziva određeno nezadovoljstvo. Jasno je da je pravni temelj svakako Zakon o javnoj nabavi, Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, ali imamo i te podzakonske akte kao što su uredbe o načinu izrade i postupanja s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama, uredbe o objavama javne nabave, uredbe o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi itd. Velika rasprava vodila se u ovom Domu prije ja mislim nešto više od 2 godine, 2013. koncem 2013. kad se mijenjao zadnji puta Zakon o javnoj nabavi koji je opet imao i izmjene u 2014. Postavljali su se mnogi problemi i tada se rasprava vodila oko toga da li je prag kojeg smo imali do tada od 70000 za bagatelnu nabavu dovoljno visok, da li on ograničava, da li je on kriv, da li ga treba mijenjati. I sam zakon smo raspravili i tek je Vlada naknadno nakon saborske rasprave što mislimo da je dobro uvažila saborske zastupnike i svojim amandmanom promijenila to, te iznose tako da je sukladno članku 18. stavku 3. ti su iznosi povećani. Sada se za bagatelnu nabavu, znači ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi do 200 000 odnosno za nabavu roba, radova do 50 000. Vidjet ćemo što o tome kaže i ovo izvješće i kako je na to reagirala hajmo to reći svi ponuđači, tj. čitavo tržište koje na tom segmentu funkcionira. Taj zakon donio je još neke novine – zajedničku nabavu putem središnjeg tijela. Omogućio je onima koji su ušli u predstečajnu nagodbu da se pod određenim uvjetima mogu i natjecati i unutar Zakona o javnoj nabavi. Redefinirane su naknade za pokretanje žalbenog postupka, utvrđene su ukupne cijene izvedenih radova putem konačnog obračuna, te mogućnost odstupanja od prvotno utvrđene cijene radova što je dodatno kompliciralo mnoge postupke javne nabave i uzrokovalo mnoge žalbe, ali i probleme u samom izvođenju. Smatramo da je ova Komisija zaista jedan važan antikorupcijski alat i naravno da je važno da možemo i mi u Saboru o tome govoriti. Imenuje je Hrvatski sabor na prijedlog Vlade i odgovara za svoj rad Saboru. Odlučuje o zakonitosti postupka, o radnjama, o propuštanju radnji, odlučuje o pojedinačnim aktima donesenim u postupcima javne nabave, davanjima koncesija i odabiru privatnog partnera u projektima javnog privatnog partnerstva. Sukladno zakonu piše se i ovo izvješće sukladno članku 16. U mandatu prošle Vlade kažem zakon je mijenjan, to je bilo možda najveći problem. Znači, ubrzati postupke žalbe, tj. postupke javne nabave u cijelosti. Tada se krenulo sa pričom da je potrebno radi toga povećati broj članova komisije sa 5 na 9, da nedostaje ljudi u toj komisiji i da će to ubrzati proces. Vidjet ćemo na ovom izvješću da li je to tako ili nije. Tada je kroz izmjene zakona broj članova komisije povećan sa 5 na 9. Međutim u toku 2014. bilo je dosta problema. Upravo zbog toga nekima su unutar te komisije završili mandati koji su pet godina i komisija je jedan veliki dio godine radila sa svega tri člana komisije i tek na kraju se to nekako, na kraju godine se to popunilo. Vlada je ustrajavala u toj svojoj namjeri i kad sad vidimo da li je to pomoglo ili nije utvrdit ćemo da broj, očito broj članova u komisiji ne uzrokuje ubrzanje žalbenog procesa. Ali da bi do toga došli najprije ću nešto reći što smo to u 2014. imali kad govorimo o samom sustavu javne nabave. Ukupna vrijednost javne nabave u 2014. iznosila je negdje oko 42 milijarde kuna, od toga se na vrijednost objavljenih ugovora i okvirnih sporazuma iznosio je iznos 32 milijarde i 875 milijuna, a bagatelna nabava 9 milijardi i 277 milijuna kuna. Ukupna vrijednost u 2003. je bila nešto manja kad govorimo o ugovorima i sporazumima 39 milijardi, a o bagatelnoj nabavi to je bilo oko 6 milijardi. Znači da su naručitelji od lokalne, regionalne do državne razine itekako iskoristili ove izmjene Zakona o javnoj nabavi i prebacili se u sustava bagatelnih nabava gdje nema postupka javne nabave i povećali gotovo za 3 milijarde taj iznos. Javne nabave po mjesečnom statističkom izvješću Državnog zavoda za statistiku iznose negdje oko 12,8% ukupnog BDP-a koji je u 2014. iznosio 328 milijardi kuna. Ukupna vrijednost bagatelne nabave bilježila je rast gotovo 50% u odnosu na 2013. Objavljeno je u 2014. 14 924 ugovora, uspoređujući sa 2013. dolazimo do zaključka da je pao broj ukupno sklopljenih ugovora za 30%. Što je tome razlog? Možemo pretpostavljati. Kad govorimo o samom radu komisije vidimo da se već tokom dugo godina svake godine u sljedeću godinu prenese negdje oko 200-njak predmeta. Komisija to tumači da je do toga došlo zbog nekompletiranosti predmeta ali i tumači zadnjim mjesecem, znači prosincom koji je 12. mjesec i ne mogu u tim rokovima odraditi sve žalbe pa svake godine imamo prijenos određenog broja predmeta u sljedeću godinu. Za 2014. taj broj je pao sa 200 iz 2013. na 114 predmeta. Uz sve ove probleme o kojima smo sada nešto rekli, znači u dijelu koji se odnosio na broj ljudi koji rade u toj komisiji. Prosječna duljina trajanja žalbenog procesa od dana zaprimanja za 2014. nakon izmjena zakona iznosi 40 dana kako smo čuli iz same komisije, za 2013. to je iznosilo 39 dana. Tu možemo zaključiti znači da taj broj članova nije doprinio tome da imamo i ubrzani proces u žalbenom postupku. U 2012. kako je to raspravljao ovaj Dom to je bilo 20 dana. Da li je taj podatak bio dobar? Ja ne znam ali zaista za 2012. taj podatak iznosi 20 dana od dana zaprimanja žalbe. Tako da možemo dovesti u pitanje da li je taj broj ili povećanje broja članova komisije zaista uzrokovao i ubrzanje žalbenog procesa? Vidimo po ovom što piše ovdje, prosječnom broju dana, očito da nije. Što navodi sama komisija što je uzrok pada broja zaprimljenih predmeta? Smanjenje broja objava postupaka u elektroničkom oglasniku javne nabave, povećanje naknada za korištenje žalbenog postupka i povećanje pragova za bagatelnu nabavu uslijed zakonskih izmjena u prosincu 2013. Procijenjena vrijednost predmeta nabave u kojima je izjavljivana žalba u 2014. iznosi svega 2 milijarde i 338 milijuna kuna. Za 2013. taj iznos je iznosio 21 milijardu kuna. To su one procijenjene vrijednosti koje iskazujemo u trenutku objave javnog natječaja. Znači, imamo 10 puta manji procijenjeni iznos. Evo, voljeli bi čuti što se možda i vi iz komisije da nam kažete što se zaista dešavalo u tom prostoru jer statistika Ureda za javnu javnu nabavu govori da se gospodarski dio, znači onaj iznos o kojem sam govorio 40-ak milijardi kuna, nije smanjivao. Što se desilo da imamo 10 puta manji iznos kažem unutar kojeg su se žalili oni koji su smatrali da su u postupku javnog nadmetanja nešto oštećeni. Prihodi državnog proračuna sa osnove rada komisije 19 milijuna i 620 tisuća tisuća kuna, što je više za 6 milijuna kuna u odnosu na 2013. godinu. Izmjene zakona očito su doprinijela da komisija može kažem s te osnove ili primjenom zakona u državni proračun donijeti i dosta više novaca. Što je razlog tome? Očito naknade koje će se očito morati i redefinirati. Jer da bi se žalili u predmetu za koji se objavljuje javno nadmetanje recimo veličine iznad 60 milijuna kuna i morate uplatiti pristojbu od 100 tisuća kuna. Postoji jasna tablica za svaki iznos do 60 milijuna kuna i više. Može to biti i 3 tisuće može to biti i 27 tisuća ali i više od toga. To je razlog zbog čega su sada žalitelji počeli razmišljati da li se isplati ili ne isplati žaliti u postupku javne nabave. No kažem, nisu oni sami krivi u svemu tome jer država je reagirala, dala je određena poboljšanja, međutim određeni problemi su ostali. Kad gledamo broj usvojenih žalbi prednjače HEP i prednjači MUP. Očito da u tim segmentima će se trebati malo edukacije ili nekakvih drugačijih ponašanja jer im je gotovo svaka druga nabava pala od onoga što se žalilo a to kaže ova tablica. Što je problem? Problem smo već nešto čuli, a ja ću navesti ponovno, nedostaci tehničke dokumentacije. Često se pojavljuju certifikati kao uvjet, određeni atesti i favoriziraju određenog izvođača u odnosu na sve ostale koji takav certifikat ili atest nemaju. Problem je opet kažem dužina odlučivanja u žalbenom procesu, mislimo da tu komisija treba napraviti određene pomake da bi ovaj broj dana bio što manji kako bi se u toku proračunske godine mnoge investicije mogle izvesti. Tu su svakako problemi u kojima imamo najnižu cijenu. Da li je najniža cijena najbolji argument za odabir izvođača posebno u dijelu kad govorimo o građevinskim radovima. To su stalne rasprave, ali možda je vrijeme da se i tu zagrebe i kaže hoćemo li i to dalje na takav način ili postoje i bolja rješenja. Postoji problem što unutar same komisije različita vijeća koja zasjedaju i koja donose odluku o određenoj žalbi na istom problemu donose dvije različite odluke. Znači, neujednačeno postupanje unutar istih postupaka. Na to nas kažem upućuju određeni ljudi tj. firme koje su se žalile i kažu zbog tog i tog problema smo negdje prošli, a negdje nismo prošli a vijeća su možda različita i donose različita rješenja. I problem žalimo se na jedno, nekakav problem smo uočili unutar samog postupka javne nabave, a komisija nam poništi postupak po sasvim deset drugih kriterija. Što je opet kažem zakonito ali da vidimo da li se i unutar tog kažem segmenta može desiti određena poboljšanja. Smatramo da kažem sve u svemu ovo izvješće je korektno napravljeno kao i svake godine i klub HDZ-a će ga podržati uz ove primjedbe za koje smatramo da trebaju biti putokaz prema nekim novim izmjenama Zakona o javnoj nabavi kako bi se sve to još više ubrzalo i donio zakon koji će biti još kvalitetniji. Hvala lijepa. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala. Na redu je uvaženi zastupnik Orsat Miljenić u ime kluba SDP-a. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvažene kolegice i kolege ja ću relativno kratko. Uvodno ću reći da ćemo kao klub podržati ovo izvješće. Mislimo da je ono kvalitetno napravljeno ali ću se osvrnut na neke točke koje mislim da trebamo istaknuti o kojima vrijedi razmisliti za budućnost i za eventualne promjene. Prvo i ono što mislim da je i ovdje dobro naglašeno i povezano to je antikorupcijsko djelovanje državne komisije i njezin javni rad. Dakle to je nešto što je povezano jedno s drugim i to mislim da ste napravili vrlo veliki iskorak, na tome treba raditi još i više. Jer kroz ovo, dakle kroz sam sustav poništaja tog ugovora ali s druge strane kroz javnost rada što je neophodno da bi se ustanovila praksa koju vi provodite i kasnije se to mora povezati sa sudskom praksom to da je pravnu sigurnosti i to može napraviti bitan pomak. Zato što sam zakon može biti uvijek ovakav ili onakav ali je bitno kako se on provodi u praksi i to je ono što daje pravnu sigurnost ili izaziva pravnu nesigurnost kod građana i ovdje kod poduzetnika. Dakle, molim lijepo na tome također nastavite dalje, inzistirajte što više, imate pravne alate za to i neophodno je znači da mi svi kad sudjelujemo da znamo što je predvidljiv pravni ishod bilo kojeg postupka. Tu ću nešto povezati kasnije ovo što ste i vi u izvješću otvorili, to je praksa Upravnih sudova i to što smo 2011. prešli, zapravo uveli prvostupanjsko sudovanje, četiri upravna suda i točno je da tu još uvijek ima dosta problema i neujednačene prakse. Znate da smo i zakon mijenjali u tom smislu da sada je žalba protiv te prvostupanjske odluke puno šira nego što je bila upravo zato da bi Visoki upravni sud mogao ujednačit praksu ali to je jedna stvar koju treba po meni u slijedećih godinu dvije sagledat ponovno i razmotrit zbilja, ja sam kao ministar bio svojevremeno protiv toga da se ide izravno na Visoki upravni sud. Međutim, ukoliko prakse se budu i dalje razlikovale upravnih sudova onda treba razmisliti ili da se ide na Visoki upravni ili da se nađe drugi mehanizam za ujednačenje sudske prakse, jer tu stvar završava. Apsurd je da vi kao komisija provodite cijeli posao, ulazite tehnički vrlo zahtjevno u to, investiraju se i veliki novci zato što kao što ste sami naveli tehničko znanje neophodno i onda imate sudsku praksu koja zapravo mijenja na jedna ili drugi način a nije predvidljiva unaprijed. I to je možda ključ, tu završava postupak. Dakle to je vrlo važno i drago mi je da ste to istaknuli. I evo vidjet ćemo što će biti u slijedećim izvješćima i eventualno o tome treba povesti računa. Jedna stvar koju i svi mi koji smo radili i bili smo na neki način korisnici javne nabave i sada osobe koje jesu to je ovo što ste, jedna od jedna od točki, nju bi istaknuo karakterističke pogreške naručitelja i mislim da je jedna od vrlo velikih a to je postupanje s ciljem da se izabere nominalno najjeftinija ponuda. Što je to? U pravilu prebacivanje odgovornosti. I to je ono što mi nekad u tijelima koja provode javnu nabavu nemamo dovoljno stručne osobe, one nisu kapacitirane za provedbu cijelog natječaja i što je najvažnije u cijeloj državnoj upravi što nam nedostaje to je sposobnost i zapravo volja za odlučivanjem. I u tom slučaju je najjednostavnije ići na najjeftiniji ponudu jer tad vam nitko ne može prigovoriti. Nije bitno da li je predmet ponude dobar ili ne, najjeftiniji je i to prolazi. I to bih povezao sa ovim što ste također naveli i što je zabrinjavajuće i mislim da tu moramo čak razmislit ako bude trebalo prvenstveno promjena prakse, ako bude trebalo i promjena zakonskog okvira a to je kriterij ekonomski najpovoljnije ponude. Dakle, mi ga kao što vi navodite to je bilo 2014., bojim se da 2015.nije puno bolja, koristimo samo u 5,17%. Dakle to je nešto gdje se zapravo gubi vrlo veliki novac i gdje se očituje ovo nevoljkost, nevolja, nepostojanje volje da se donese odluka. Jer uvijek je najjednostavnije ići na najjeftiniju financijsku ponudu, izabrat ćemo ono što je najjeftinije pa da li će printer raditi 2 godine nas se ne tiče, jednu godinu će raditi ali najjeftiniji je i neće nam nitko prigovoriti. I to je nešto gdje moramo izgrađivati, znači ako gledamo od javnog službenika trebamo ga izgrađivati njegovu samostalnost u radu i spremnost da preuzme odgovornost i zaštiti ga u tome i kada ga se onda prozove od konkurencije zašto je uzeo skuplje, uzeo je zato, ne on nego tijelo koje je provodilo, zato što je to objektivno bolje i tako i je i sačinjena ponuda. A ne da idemo uvijek najjeftinije i onda nakon godinu dana imamo problem jer printer ili auto ili tako nešto jednostavno ne radi. To je silan problem, a prosjek EU je puno veći i EU upravo na ovom inzistira. Ekonomski najpovoljnija ponuda što više koristit. Drugo, također ste ovdje rekli institut okvirnog sporazuma, mislim da je veliki problem što se koristi u premaloj mjeri. To je nešto što čuva resurse. Kada imate okvirni sporazum ne morate svake godine ići ispočetka ili u određenom razdoblju ispočetka i vrtit se i da je zapravo mogućnost zapravo i malima da puno jednostavnije uđu u cijeli postupak. Dobro da ste to naglasili, ja bi apelirao u slijedećem izvješću znači da još više posvetite pozornost tome jer to je nešto što nas u cijelom postupku javne nabave dat će nam dodatnu kvalitetu. Kad dignemo ove dvije brojke korištenje instituta okvirnog sporazuma a posebno ekonomski najpovoljnije ponude to ćemo moći shvatiti kao uspjeh u provedbi javne ponude. Ovo što ste govorili o pravnoj zaštiti, nešto sam rekao o sudovima, stvarno možda je bio problem to što se ograničila kontrola zakonitosti u odnosu na komisiju jer realno druga tijela recimo državna odvjetništva ono se sa time ne bavi. Mislim ne bavi se u mjeri u kojoj bi trebalo. Nemaju vremena, nemaju sredstava za to. Vi ne možete po službenoj dužnosti u pravilu reagirati i to je jedan problem. Tu ako naručitelji sami nisu zainteresirani a nisu nekada onda smo u problemu. I trebamo razmisliti možda da vam se tu vrati znači mogućnost da sami kontrolirate zakonitost. Mislim da bi to bilo dobro. O upravnim sudovima sam rekao, treba pratiti stanje i vidjeti što će dalje događati. Ovih 15 točaka što ste govorili o pravnoj zaštiti mislim da je vrlo dobro da ste ih naveli. Ponovo predlažem da u sljedećem izvješću a ono će, ja se nadam da će biti skoro za 2015. da ih još malo više obrazložite jer ono nam mora poslužiti kao temelj za eventualno zakonske izmjene ako se odlučimo na njih. Tu ima čitav niz stvari koje mogu, tu su mnoge kolege prije mene apelirali na ubrzanje, one mogu dovesti do ubrzanja postupaka ali i dovesti do discipliniranja i izbjeći određene zlouporabe od remonstrativnog pravnog sredstva što je vrlo korisno gdje god možemo, zašto bi uopće išli u cijeli postupak ako se može promijeniti prije kada se uoči očita pogreška i loše je da to nemamo, do nekih stvari koje se čine toliko očite ali nekada izazivaju probleme do od, do opunomoćenika za prijem pismena, razmotriti zbilja da li postupati po žalbi kod koje nije uplaćena pristojba zato što to također može biti problem. Dakle sve ovo što ste tu stavili i s naglaskom a povezati ću s onim s čime sam početo na točku 15, znači objave presuda upravnih sudova. To je nešto što će i upravne sudove u njihovom dijelu tjerati na kvalitetniji rad zato što će se ako budu odstupali onda će se javno vidjeti da se odstupa od prakse a drugo što će povećati pravnu sigurnost. Dakle evo, mogu još jednom ponoviti da ćemo podržati izvješće prijedlog da se kod sljedećeg uvaže ove, neću reći primjedbe, nego prijedlozi da se prošire određene točke i da se stavi veći naglasak tako da mi ovdje možemo razmotriti eventualnu potrebu za određenim promjenama. Hvala lijepo. Hvala. Imamo dvije replike na ovu raspravu. Prva je uvaženi zastupniK Franjo Lucić. **Lucić, Franjo (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. evo replika na izlaganje gospodina Miljenića obzirom da je i bivši ministar pravosuđa i znam da se zalagao za određene izmjene određenih zakona. No kada govorimo o najpovoljnijoj ponudi o kojoj ste vi danas govorili mislim da bi svi skupa u budućnosti trebali sagledati taj jedan veliki problem koji se proteže ne od jučer niti od prekjučer već jedan dužni niz godina. Poznato nam je da u Europskoj uniji upravo imaju druge zemlje drugačije zakone i nije prioritet najpovoljnije ponude. Ono što mogu odgovorno govoriti a i kada budem govorio u svome pojedinačnom izlaganju osvrnuti ću se konkretno na činjenice koje doista štete i državnoj komisiji i javnoj nabavi ali najviše štete gospodarstvu. Stoga smatram da u vrlo žurnom postupku pogotovo kada govorimo o onima ljudima koji će sastavljati zakone i raditi izmjene i dopune upravo moramo povesti računa da u budućnosti ne bude najpovoljnija cijena i najbolje rješenje. Svjedoci smo upravo svih onih kapitalnih objekata koji su izgrađeni u mojoj županiji Požeško-slavonskoj koji su ostali nezavršeni, dobivali su upravo poslove oni koji su bili najjeftiniji. Znate koje smo štete pretrpjeli? Znate koja smo sredstva, kredite podigli i istovremeno ti objekti danas propadaju? Doista moramo već jednom prestati sa time, ne može biti najjeftiniji i najbolji jer se upravo suprotno pokazalo. I ako nas vrijeme nije naučilo ovo proteklo onda nas neće, bojim se ni u budućnosti, ništa posebno nećemo naučiti. Ali mi moramo upravo koji ovdje sjedimo duže vremena i osluškujući sve one probleme u gospodarstvu moramo učiniti sve da to promijenimo. Hvala. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Orsat Miljenić. **Miljenić, Orsat (SDP)** Hvala lijepo. Dakle, slažem se sa vama, zato sam i stavio naglasak upravo na ovome, ekonomski najpovoljnija ponuda je nešto prema čemu trebamo težiti. Neprihvatljivo je tih 5,17% koliko se koristi. Ne bih se u cijelosti s vama složio da je tu zakonodavna intervencija ono što je presudno zato što ako gledate zakon on je korektan i vrlo blizak zakonima Europske unije gdje se provodi u mnogim zemljama puno više nego kod nas. Mislim da se radi prvenstveno o tome da trebamo dizati standard naših javnih službenika koji se moraju usuditi tako kreirati natječaj ići po najpovoljnijoj ekonomskoj ponudi, znači ne financijskoj, ne cijeni nego ukupno. I moraju biti spremni snositi, dakle donijeti odluku i izložiti se javnosti, jer uvijek znate da će onaj koji je bio najjeftiniji prigovarati a mi ih, ne mi, dakle kao državna vlast moramo u tome zaštiti. I tu vidim najveći prostor za napredak. Dakle državni službenik koji dobro radi posao, koji stoji iza toga, koji ne ide iza bježanja od odgovornosti, idem uzeti najjeftinije nitko me neće moći prozvati, nego koji upravo bira ono i stoji iza svoje odluke. Dakle tu moramo dizati standarde. Sam zakon ako treba nešto, evo to će i kolege u sljedećem izvješću sigurno naglasiti, ako treba u samom zakonu nešto mijenjati. Ali mislim da u ovom dijelu ne treba nego moramo raditi više na kvaliteti državnih službenika koji se bave sa time. Hvala lijepo. Hvala. Sljedeća replika je uvaženi zastupnik Željko Jovanović. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala predsjedavajući. Kolega Orsat, očito razmišljamo i kolega Lucić i ja ono što je vrlo bitno u vašem izlaganju pa sam se i ja zbog toga javio, pa ću biti kratak da ne oduzimam vrijeme. Ali zaista podatak da svega 5,17% ponuda ide po kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude pokazuje da nešto nije u redu. nažalost nerijetko nije i ekonomski najpovoljnija ponuda. Iz svog iskustva dok sam bio ministar uvjerio sam se da su najniže cijene nerijetko bile zapravo najskuplje. I nažalost i tu se krio element korupcije. Dakle, u startu se ide sa najnižom cijenom znajući se da to neće biti dovoljno da bi se objekt završio. Onda se kroz van troškovničke radove pokušava nadograditi onaj dio koji fali. Nerijetko se ni to ne uspije, nego na kraju imamo nedovršene objekte i kad je slučaj u obrazovnom sustavu ogromne probleme za škole koje nisu mogle raditi. Prema tome, upravo vidim da je tu nešto što je ključno u narednom periodu kako bi postupci javne nabave bili uspješniji i učinkovitiji. Hvala. Sljedeći za raspravu se javio uvaženi zastupnik Tulio Demetlika. **Demetlika, Poštovani potpredsjedniče, cijenjeni kolegice i kolege zastupnici, poštovani gospodine Matešić sa suradnicima. Izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za 2014. godinu koje je Hrvatskom saboru i nama zastupnicima dostavila Državna komisija daje dobar presjek stanja u postupcima javne nabave, stoga će ovo izvješće zastupnici kluba IDS-a podržati. Međutim, moram i u ime kluba IDS-a istaći i to da nismo previše zadovoljni sa stanjem i postupcima koji se odvijaju u javnoj nabavi u našoj zemlji. Sustav javne nabave na žalost karakterizira niz nedostataka, poteškoća, prepreka i smetnji i pojava koje se dešavaju. Klub IDS-a ne može prihvatiti činjenicu da je danas javna nabava postala jedna od bitnih prepreka za realizaciju efikasnije, učinkovitije određenih projekata za brži gospodarski razvoj i ulaganja kako na nivou države, ali tako i na nivou lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ono što smo čuli na žalost sa takvim zakonom dešavaju se i velike štete upravo u tom sektoru javnom, a uloga je komisija da na neki način se to zaštiti. Ja ću pokušati ukratko objasniti zašto mi u IDS-u imamo ovakav stav. Znači, sustav javne nabave predstavlja skup propisa i pravila kojima se propisuju određeni postupci prilikom nabave roba, radova i usluga za javni novac. Temeljni cilj ovih propisa je osigurati gospodarski opravdano trošenje i nadzor trošenja javnog novca, odnosno proračunskih sredstava. Ono što često čujemo vezano za javnu nabavu su korupcija, pogodovanje, velika neizvjesnost roka trajanja i završetka postupka nabave, kvaliteta i sposobnost odabranih ponuditelja, osposobljenost kadrova u pripremi i provedbi postupka javne nabave, a isto tako i u izvršenju ugovora proizašlih iz tih postupaka. Znači, da to je jedan cijeli lanac učesnika koji svaki u svom dijelu mora prije svega biti osposobljen za taj posao i imati dovoljno kapaciteta da taj posao stručno, kvalitetno i na vrijeme odradi. I mi smatramo da je vrlo važno u svemu tome sigurno edukacija za koju je i zadužena Državna komisija, ali i edukacija kadrova na svim nivoima od lokalnih pa do državnih službi. Edukacija se provodi, ali ona bi morala biti znatno šira, nego što je to danas. Da bi se javna nabava kvalitetno provodila ne znači samo dobro poznavati Zakon o javnoj nabavi već su potrebna znatno šira znanja, jer recimo ako nabavljate robe ili usluge ili radove koje su vezane za, iz područja gradnje moraju se znati, znači propisi o gradnji, građevinskih uzanci, prostornog uređenja, razne tehničke norme, obvezne odnose i Ne smijemo zaboraviti da i projektante treba educirati, da nauče što znači izraditi troškovnik za javnu nabavu. Jer onaj tko izrađuje projektni zadatak za nabavu i neke usluge mora vrlo dobro poznavati područje na koje se usluga odnosi i mora znati da je taj projektni zadatak osnov osnov za dostavu ponude, a kasnije i za ugovor kojim će se regulirati prava i obveze za nabavu određene usluge. treba preispitati modele edukacije koje imamo danas i stvoriti programe edukacije koji neće biti samo u okvirima Zakona o javnoj nabavi. Nadalje, vrlo često smo svjedoci da javne nabave završavaju odabirom najpovoljnije ponude, to smo već i čuli ponuditelja koji nisu dorasli zadatku koji treba obaviti što u samom izvršenju ugovora izaziva čitav niz problema. To su dodatni ili nekvalitetno izvedeni radovi, nepoštivanje utvrđenih rokova i slično. Naravno, za to postoje mogućnosti raskida ugovora, plaćanje penala. Ali na žalost tada ulazimo u duge i neizvjesne sudske postupke, a investicija stoji. I tu se dešavaju one najveće štete. Isto to stvara i dobre velike probleme za planiranje investicija kroz proračun i probleme koji tada nastaju jednostavno ne treba posebno naglašavati. I onda se postavlja pitanje što učiniti? Svjedoci smo da se u postupcima javne nabave u najvećem postotku koristi otvoreni postupak, gdje je kriterij za odabir ponude najniža cijena. Postavlja se pitanje zašto se ne koriste i drugi zakonom propisani postupci? Prethodnici su spominjali najpovoljniju ili ili najjeftiniju ponudu. Međutim i danas postoje zakonom propisani postupci koji omogućavaju odabir kvalitetnije ponude. ti postupci su prekomplicirani, predugo traju i možda nedostaje dovoljno znanja da bi se takvi postupci provodili, a najvjerojatnije ima tu i jednoga i drugoga. Stoga predlažemo da se vidi mogućnost da se podzakonskim aktima detaljnije razradi način i utvrđivanje kriterija za postupanje gdje bi se najpovoljnija ponuda izabrala po kriteriju ekonomski najpovoljnije, tj. najbolje ponude i time pomoglo onima koji provode postupke javne nabave. Isto tako vidjeti da li u okviru Zakona o javnoj nabavi postoji mogućnost da se određeni postupci pojednostave. Sljedeći problem sa kojim se susrećemo su žalbeni postupci. Trenutno važeći Zakon o javnoj nabavi je sigurno poboljšao ovaj dio u odnosu na ranije propise, međutim u stvarnosti kada dobijete žalbu na neku fazu samog postupka javne nabave ili na kraju na samu odluku o odabiru to neminovno dovodi do znatnog produžetka samog postupka, a često i do situacije da se od određene investicije mora odustati. Državna komisija za kontrolu postupka javne nabave koja je nadležna za rješavanje žalbi Zakonom o javnoj nabavi ima rok rješavanja od 30 dana. Nažalost, ne svojom krivnjom, taj rok ne može se jednostavno ispoštovati. ispoštovati. Stoga bi bilo dobro da mi svi zajedno obnovimo ciljeve i načine ostvarivanja tih ciljeva koji su zapisani u strateškom planu Državne komisije za razdoblje 2015.-2017. Jedan od važnih posebnih ciljeva je jačanje kapaciteta Državne komisije koje bi se ostvarilo kroz popunjavanje kapaciteta, stručno usavršavanje službenika i informatizaciju poslovanja. Ovaj cilj ističemo jer bez potrebnog broja ljudi koji imaju potrebna znanja i najsavršeniji zakon nam neće pomoći da budemo učinkovitiji u svom radu. Nakon što Državna komisija odradi svoj posao i izda odgovarajući akt tada nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom i tada zalazimo u područje gdje se postupku ne vidi kraja. Što učiniti da se sudski sporovi rješavaju brže? Teško mi možemo odgovoriti ali očekujemo od najavljenih velikih reformi upravo da u području pravosuđa će dati odgovor i na to pitanje. Međutim, nešto je bilo dotaknutno vezano za ove žalbe i vidimo da iz izvještaja se broj žalbi smanjio, međutim u zadnje vrijeme imamo pojavu povećanja broja žalbi na osnovu tako povučenih žalbi od strane profesionalnih žalitelja. Znači, postoje već organizirani odvjetnički uredi koji čim se objavi natječaj odmah pokrenu žalbu prema Državnoj komisiji, čak i da ne sudjeluju oni u toj javnoj nabavi. Nakon što objave to prema Državnoj komisiji pokrene se i recimo nemoralna ponuda kako je netko već rekao ovdje tj. idu prijedlozi prema naručiteljima sa nagodbom da se pokriju svi troškovi tog odvjetničkog ureda ali i povlačenje žalbi. Mislim da sa tim nemoralnim ponudama isto tako moramo ubuduće kroz zakonsku regulativu predvidjeti na koji način to spriječiti. I na kraju toliko spominjana korupcija. To je činjenica koja nas prati i sa kojom se trebamo obračunati. Vjerujemo da upravo kroz potpunu transparentnost postupka javne nabave na svim nivoima znanje i odgovornost onih koji pripremaju i provode postupke javne nabave kao i onih koji u tim postupcima dostavljaju svoje ponude daju dosta veliku garanciju da će područje za djelovanje koruptivnih procesa biti svedeno na minimum. Naša je zadaća da u javnoj upravi pa tako i na poslovima javne nabave bude kvalitetan kadar koji će imati mogućnost kontinuirane edukacije i stjecanje novih znanja u u području na kojem radi, a sa druge strane omogućiti ponuditeljima da steknu potrebna znanja za izradu kvalitetnih i konkretnih ponuda. A time, za razliku od mojih prethodnika, mislim da sa kvalitetom upravo te javne nabave možemo zaštititi domaće proizvođače, domaće izvođače i sve one koji ulažu u dizanje konkurentnosti i osposobljavanju sa onim svim certifikatima koje moraju imati kad se javljaju na javnu nabavu. I zato evo klub zastupnika na kraju ponavljamo da ćemo podržati ovo vaše izvješće, ali stajališta smo da se mora ići u značajne izmjene i dopune prije svega Zakona o javnoj nabavi ali i drugih pravnih propisa koji svojom regulativom obuhvaćaju postupke javne nabave. Hvala. Imamo na ovu raspravu dvije replike. Prva je uvažena zastupnica Irena Petrijevčanin Vuksanović. **Petrijevčanin Vuksanović, Irena (HRID)** Hvala poštovani potpredsjedniče. Drago mi je da je spomenuto koruptivni rizik i drago mi je da je spomenuta ova činjenica oko potrebe mijenjanja legislative. I sama sam zadnje desetljeće u javnoj nabavi u sustavu javne nabave pa ono što je najbitnije ovdje reći zapravo iz perspektive korisnika javne nabave i iz perspektive tijela koje kontrolira imamo ovdje puno tijela koje imaju svoje zadaće i ovlasti. Imamo Državni ured za središnju javnu nabavu sa svojim ovlastima, imamo Državnu komisiju koja sad ovdje daje izvješće, imamo Upravu za sustav javne nabave itd., Međutim, kad se sve to skupa rezimira tri su osnovna problema. Prvo je ono što je rak rana u našoj javnoj nabavi a to je nedovoljno poznavanje dokumentacije i propisa. To je došlo do izražaja naročito sa strukturnim fondovima i to je s pojavom tih strukturnih fondova zapravo je taj problem isplivao tako naglo da nitko od nas nije bio svjestan tog problema. Iz ovog izvješća se zapravo vidi koliko je taj problem bitan. Naručitelji naknadno ispravljaju dokumentaciju, dakle nakon žalbi, i vidi se da je zapravo problem nedovoljno pripremljena dokumentacija za nadmetanje. I vidim da je učestalo usvajanje žalbi na tu dokumentaciju i zapravo na nepravilnosti iste. Ono što je također bitno da Državna komisija kao još relativno mlado tijelo po mom mišljenju nije do kraja institucionalizirana u smislu da nije do kraja definirana. Zašto? Pa čak i u Strategiji borbe protiv korupcije bivše Vlade, što je inače smislen dokument još kad bi zaživio bilo bi krasno, spominje se sama institucija Državne komisije na način da piše citiram "da su detektirani korupcijski rizici i da Državna komisija kao tijelo je je zapravo pravno pod normirana." Netko je ovdje od prethodnika govorio u tom smislu, zapravo znači da još nije preboljela one dječje bolesti to tijelo ili institucija u tom smislu. Potrebno je precizirati dakle određene procedure, same ovlasti, same zadaće i onda omogućiti da to tijelo profunkcionira u onom pravom smislu samostalnog i neovisnog tijela. Vidim da mi istječe vrijeme ali dobro javit ću se kasnije, hvala. Druga replika, uvaženi zastupnik Željko Jovanović. boljim, transparentnijim raspolaganjem tim sredstvima sigurno se može odmah 10% uštediti i doći do još većeg iznosa koji bi omogućio da rješavamo neke probleme koje građani imaju posebno na lokalnom nivou. Evo pošto vi dolazite iz jedne lokalne sredine gdje ste dugo godina načelnik upravo sam se zato i javio sada, ne zbog vas, nego generalno. Dakle 2014.,izvješće je za 2014., a te je godine objavljeno jedno zanimljivo znanstveno istraživanje, objavio ga je Vuk Vuković sa Zagrebačke škole menadžmenta koji je u tom svom istraživanju zaključio da političari koje više bave namještanjem javne nabave povećavaju vjerojatnost da će na idućim izborima ponovno osvojiti izbore ako ne pretjeruju u tom svom manipuliranju. Dakle on je čak vidio da ukoliko lokalni političari negdje do 25% sredstava namijenjenih za javnu nabavu raspoređuju po ne potpuno transparentnim kriterijima imaju velike šanse da će ponovno dobiti izbore jer na svojevrstan način koruptiraju svoje biračko tijelo gdje su načelnici odnosno gradonačelnici. Što je on učinio? On je istražio 300 gradova i općina i 4845 poduzeća koji su imali poslove u vrijednosti 26 milijardi kuna u te dvije godine i samo jedan podatak iz velike studije koji je vrlo indikativan dakle 327 tvrtki s kojima su ti načelnici i gradonačelnici sklopili posao nisu imali ni jednog zaposlenog. Sa njima je zaključeno 783 milijuna kuna ugovora ali ono što je dodatno poražavajuće ni nakon što su dobili posao 193 tvrtke nisu i dalje imale ni jednog zaposlenog, a na njihove račune sjelo je 506 milijuna kuna. Evo primjera kako na lokalnoj sredini zapravo komisija za kontrolu postupaka javne nabave ima jako puno posla kao bi spriječili ovo što se događalo svih ovih godina. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala. I treća replika uvaženi zastupnik Željko Glasnović. Pa poštovani predsjedniče, jutros smo imali neke različite teme a sve su vezane, uvezane su. Imali smo recimo obavještajne službe, sudstvo i ja se pitam po pitanju javne nabave gdje je ta sinergija između obavještajnih službi, sudstva po pitanju korupcije jer svi znamo, znaju svi koji hoće investirati ovdje da je korupcija rak rana svih postkomunističkih društava. Kako je moguće da su u Srbiji riješili taj problem javne nabave, jer prihvaća se sad po zakonu ta srednja cijena da nema malverzacija, to nismo napravili. Šta je radila bivša Vlado ako u državi imao 40 tisuća poduzeća bez ijednog zaposlenika a neke ostvaruju prihode od pola milijuna kuna ili više? To su sve izvori otvorenih informacija. Zašto to nije riješeno? Po tom pitanju di je analitika, ko radi procjene nacionalne sigurnosti i analitiku? Ko god je to radi zadnjih 20 godina totalno je propao na ispitu jer nije predvidio šta će se događati danas, a to je skoro financijski krah, BDP je veći od 100%, vanjski dug veći od 100% BDP-a. Mi smo ustvari dobili, zašto se o tome javno ne razgovara? Predsjednik bivše države je osim jednog elementa, a to je hiperinflacija. Dok se ne riješi korupcija ovdje nitko neće ovdje investirati. Negdje smo prošle godine bili 66 na rang listi tu negdje sa ja mislim Bangladešom, sad smo 56 tako kaže Transparency International. Ja ne vidim u tim procjenama i krajnje je vrijeme da se riješi kriminal u poreznoj upravi, javnim nabavama i na drugim mjestima. Hvala. Hvala. Slijedeći za raspravu se javio uvaženi zastupnik Radimir Čačić u ime kluba Reformista i SDSS-a.

predsjedavajući. Evo prije svega sve što je ovdje izrečeno osim paušalnih procjena kojima je podloga više-manje demagogija je utemeljeno, važno i bilo bi dobro da puno toga saslušamo i pokušamo primijeniti. Ovo izvješće treba prihvatiti. To je jedna od institucija koja relativno u našim uvjetima obavlja jedan ozbiljan i korektan posao. On je ogromnog značaja, a ono što je gotovo nevjerojatno ali nije jedino je da mi nikad ne razlikujemo šta su buhe a šta su slonovi, pa u jednom takvom ozbiljnom i odgovornom poslu gdje govorimo o desetinama milijardi recimo zbog budžetskog ograničenja na toj stavci smo imali u startu kad je prošla Vlada počela svoj mandat 5 ljudi za komisije. Drugim riječima to je sam jedna komisija, a ta jedna u trenutku kad recimo dođe do bolovanja ili bilo čega prestaje sa radom. Dakle jedna situacija potpuno nevjerojatna i trajalo je gotovo dvije godine dok se to ispravilo da smo došli na 9 da se mogu formirati 3 komisije a od toga ponovno neke velike koristi nije bilo. Dakle na sasvim operativni stvarima rekao bih najprizemnijim se već pada. Naravno ovdje je napomenuta jedna jako značajna stvar gdje ponovno nešto što mene osobno užasava, dakle najprizemnija demagogija će nas dovesti do toga da ćemo izvršit samoubojstvo. Da tamo gdje trebate apsolutno vrhunske ljude, gdje se govorio o milijardama vi idejom da cijeli sustav države podredite malom prizemnom političkom poenu počevši od saborskih zastupnika preko ministara pa onda svih stručnih službi i svega Komisije za javnu nabavu dovedete se u poziciju da nemate kvalitetne ljude koji mogu ozbiljno odgovoriti zadatku. Dakle pažljivo, pažljivo sa tim idejama. Osobno kad dođe i ta tema na dnevni red ću predložiti da se potpuno ukinu plaće u najmanju ruku zastupnicima i ministrima. Igrom slučaja obzirom da sam bio godinama u privatnom biznisu uglavnom živim od kapitala i nikada nisam ovisio o plaći u politici niti ne ovisim danas. Pa u povijesti je bilo puno takvih slučajeva, imovinski cenzus, Rimljani su ga poznavali, ne samo Rimljani. Nema problema. Nula plaća ministrima, predsjednicima Vlada ali svima ostalima dajte pristojne plaće da obave odgovoran posao uključivo i državnoj komisiji i stručnim službama. Ovo izvješće su statistički podaci. Bitna promjena u broju žalbi je podizanje praga. Stvari su nam potpuno jasne. Ovdje posebno treba upozoriti na jedan važan to je da imamo nove direktive iz EU koje su stupile na snagu 17.4.2014., rok za implementaciju je 18.4.2016., dakle sad. Te direktive, otprilike 70 pa možda i nešto više posto su implementirani jer smo mi kasnije počeli proces ali još uvijek je 30-ak posto varijabilno i o svakoj državi ovisi hoće li neke stvari primijeniti ili ne. Te direktive imaju jedan zanimljiv u sebi podatak, direktive uz niz drugih stvari direktno iz javne nabave isključuju, zabranjuju u javnoj nabavi banke. Isključuju banke. Ja osobno sam 2001. inzistirao i Vlada je prihvatila i uvela usprkos ozbiljnim otporima da krediti banaka za državu i lokalnu i centralnu budu na natječajima. Onda još nije bilo javne nabave, naročito ne europske. Tu vidim jednog kolegu koji će to jako dobro razumjeti, to su milijuni, desetine milijuna i stotine milijuna. Kada vi ugovarate kredite reda veličina par stotina milijuna eura na 10, 15, 20 ili 30 godina, mali pomak u postotku, u naknadi kumulira desetine i stotine milijuna. I ostaviti to bez transparentnosti, kontrole i natječaja makar se i tada svašta dešava je neprihvatljivo. Upozoravam na to da nakon što ova direktiva bude primjenjena taj dio neće biti pokriven i Vlada pod hitno mora reagirati uvođenjem obveze natječaja za kredite. Neće biti pokriveni, nije bio do 2001. Dakle, bankarski lobiji i u Europskoj uniji imaju prilično utjecaja. I tamo se voli odigrati velika igra kada se govori o milijardama a da ne bude pretjerano kontrole. Ovdje, šta mi ovdje trebamo učiniti? Ne trebamo primjenjivati našu praksu koja je najčešća, pišemo zakone kojima se love lopovi. Lopovi su lopovi, za lopove postoji policija, istrage, USKOK-ci, pripreme kroz SOA-u, sve što ide. A zakoni moraju biti jednostavni, što jednostavniji, najbrži, najdjelotvorniji. I podsjećam na značenje riječi elegantno, značenje riječi elegantno nije da imamo usklađenu kravatu i odijelo, riječ elegantno znači jednostavno od ove točke do ove. I to se traži i u ovom sustavu. Šta treba ovdje, o čemu treba posebno voditi računa? Da bitne i velike stvari a one su najčešće država budu ozbiljno pripremljene, dakle obuka, o tome se ovdje govorilo i još jedanput podcrtava, obuka je važna. 198 milijuna eura je po treći, jubilarni put palo. Dugo Selo-Križevci, nema alibija, na tome nema alibija, nesposobnost Vlade i svih koji su na tome radili. Biti će tema europski fondovi za koju minutu ili koji dan, ukupno smo ugovorili 300 milijuna eura u te 2,5 godine koliko smo u Europskoj uniji a prosječno smo godišnje mogli milijardu i pol, pa nismo, ako gledamo lisnicu. Ugovorili 300, 100 dodajte još poljoprivredni koji nisu ugovori nego su samo cesija, prijenos, 50% smo mogli više napraviti da je samo jedan projekt bio ozbiljno pripremljen. Nije. Primjena recimo instituta in house koji je potpuno bezrazložno primijenjen kod nas za pružne građevine je uništila tvrtku od 1500 ljudi koje smo imali u prodaji, da je dobila taj ugovor koji je tada trebala dobiti u drugom natječaju, u prvom natječaju. Nije dobila, ne bi završila sa otpuštanjem 750 ljudi nego bi dobila još 500 ljudi novih koje bi trebalo zaposliti jer je takva veličina projekta. Nije napravljeno. Neću reći zbog korupcije, zbog nesposobnosti i neznanja. Milijarde su tu u pitanju, tisuće ljudskih sudbina zbog nesposobnosti, to je jedan institut zove se in house. Svatko tko zna šta je institut javne nabave u Europi bi znao da je moglo biti primijenjeno. Nije. Nije za to kriva komisija. Par riječi o igrama. Igre žalbenih postupaka. Točno je, po postoje cijele tvrtke koje se igraju žalbenih postupaka i na tome zarađuju i žive, dobro, naročito na velikim projektima. Ovdje se govori o naknadama. Jedna jednostavna metoda, jedan dio tih tvrtki se eliminira iz igre već samom činjenicom da se naknada na žalbu naplaćuje preuzimanjem dokumentacije za žalbu, trenutkom žalbe a ne kroz kroz 10, 15 ili 20 dana kliko komisija naziva toga tko je najavio žalbu daje žalbu da plati naknadu, a on za to vrijeme igra igre sa tri, četiri ili pet ponuditelja i traži od njih postotak da ne bi dao žalbu. Dakle, hoće se žalit. Plati naknadu i žali se, ne ucjenjuj okolo. Jedna od velikih igara koje se tu igraju je alibi javne nabave. Ja kad sam došao u ministarstvo jedno od prvih stvari koje sam napravio naredio sam pismeno, poslije se to povuklo ne, da nitko tko nema zakonsku obvezu da ide na javnu nabavu ne smije ići na javnu nabavu. Jer zašto služi javna nabava takvima? Da bi imali pokriće da je sve čisto, a cijeli dil je odrađen u pripremi. moraju sprovoditi, moraju se sprovoditi pošteno, korektno. Javna nabava je samo mehanizam. Ne smije se dozvoliti ta zloupotreba. U javnu nabavu trebaju ići samo oni koji su po europskim standardima obvezni. Sve ostalo mora podlijegati drugim pravilnicima i drugim propisima. Ja vam garantiram, jer znam da postoji cijeli niz pravilnika i propisima o natječajima koji su puno stroži od javne nabave kad se primjenjuju. Dakle, vodite računa o suštini, a ne o formi. naravno važni su, najvažniji su veliki. Ali za prosječnog građanina ove zemlje ni dimnjačarske koncesije nisu beznačajne, ni dimnjačari i masa takvih koji idu u koncesije su važni. Oni danas po ovim naknadama uopće nemaju razloga da podnose žalbu, jer su im skuplje naknade nego sve što mogu zaraditi te godine, im je startna naknada 10000 kuna. Dakle, hajmo malo pokazati tu zdravog razuma. Ne? Nije problem za nekog tko nudi sto milijuna eura posao sto tisuća naknade za žalbu. Ali za nekog čiji je ukupni posao 20 tisuća kuna ili 30 ili 50 žalba žalba čiji je donji fi 10 tisuća kuna mu kaže, mu poručuje nemoj se žaliti, nemoj se žaliti, ne isplati vam se žaliti. Dakle, ono što bih ja rekao da je puno napravljeno, da ima na ujednačenju prakse, na funkcioniranju sustava itd. još puno prostora, na uvođenju ključne kategorije ekonomski najpovoljnije ponude apsolutno ogroman prostor jer to nije najniža cijena. To svi mi znamo, vi to jako dobro znate. Mislim ja slučajno nešto sam se detaljnije bavio zato jer sam cijeli život u biznisu, a) uopće natječajima i nabavom a b) zato jer je Uprava za javnu nabavu bila dio ministarstva koje sam naslijedio pa sam imao prilike prepoznati neke ključne probleme. Dakle, puno toga je napravljeno, izvješće treba prihvatiti. Ali jako, jako veliki prostor još stoji pred nama. I dobro je ovdje uočeno minimalni pomaci su stotine milijuna i više, pa i milijarda u ovom sustavu koji je pred nama. I još jednom plediram i ako to ne učini Vlada a nadam se da hoće, mi kao Reformisti ćemo pokrenuti zakonsku inicijativu za obvezu natječaja za banke. Prevelik je to novac, preskupo to građani Hrvatske plaćaju. Hvala lijepa. Imamo jednu repliku na ovu raspravu. Uvažena zastupnica Irena Petrijevčanin Vuksanović. Evo drago mi je da je kolega Čačić spomenuo nepravilnosti u javnoj nabavi. On je o tome vjerojatno puno više i sigurniji od mene. Ja ne mogu govoriti iz prve ruke o nepravilnostima u javnoj nabavi jer nisam bila blizu tih recimo slučajeva i nisam sudjelovala u izvršnoj vlasti. Ali ono gdje ja mogu govoriti sa znanjem i pouzdanjem je nesposobnost i neznanje u sustavu sustavu javne nabave. Dakle, nije bitno jel' Državna komisija ima 8, 10 ili 15 zaposlenih ako oni rade u skladu s propisima i ako rade savjesno i stručno i naravno ako rade moralno. Ali otom, potom. Ono što je bitno, znači koja su zapravo dva osnovna načela javne nabave? Pa vjerojatno će o tome i kolege koje će kasnije govoriti. Pa baš zaštita javnog interesa kao prvo i zapravo zdrava tržišna utakmica kao drugo. I ako su to kolege iz Državne komisije omogućili, onda mislim da su adekvatno radili svoj posao. Ono što sam reći, pa mi je isteklo vrijeme da Državna komisija nije do kraja definirana kao institucija. I osim što tu ima još proceduralnih problema od kojih su neke kolega koje je izlagao kao predstavnik Državne komisije iznio u svom izvješću. Tu dakle ima i problema koje su kolege iznijeli, a to su parnični problemi. Dakle, ona pravna zaštita po sadašnjem principu je i više nego problematična zato što je ona ograničena. Jer Državna komisija odlučuje u granicama tih žalbenih navoda dok druga tijela recimo koja su isto po nekoj definiciji trebala skrbiti o toj zaštiti javnog interesa koji spominjem, a to su DORH i to je Uprava za sustav javne nabave. Oni gotovo da uopće nemaju nikakav utjecaj ovdje i zapravo rekli bi da je njihov udio u tim postupcima podnošenja žalbi gotovo neznatan. I to je ono što je pravi problem, vidim da kimate glavom. I zato se zapravo opravdano može postaviti pitanje, dakle uz ograničenost te kontrole zakonitosti i pitanje o kvaliteti zaštite javnog interesa u tim postupcima pravne zaštite … …/Upadica Sanader: Vrijeme./… … u javnoj nabavi, ali i koncesijama. Hvala. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Radimir Čačić. Zbog obima posla koji imaju je uputno da možete sastaviti najmanje dvije komisije. Dakle, zato je taj broj relevantan. A naročito se slažem i podcrtavam, a i ovdje je to podcrtano, DORH se svačim bavi u ovoj zemlji, često i stvarima koje nisu pod njegovom ingerencijom, često je prošla Vlada, vrlo često je prošla Vlada potpuno bez zakonskog temelja, a i ona pretprošla, tražila o svakom zakonu mišljenje DORH-a. Nema potrebe, kao ni kod javnih nabava. Nema DORH što s tim. Vlada odgovara i Parlament odgovaraju, Vlada za prijedloge a Parlament za odluke. Tu se uključivao DORH, a ovdje gdje DORH ima što raditi i to ozbiljno ima što raditi tu DORH-a nema. Dakle, često ga imate gdje ga ne treba, to su ti alibiji, to su ta pokrića. Nadam se da će se stvari mijenjati. Hvala. Hvala. Dalje za raspravu je na redu Klub zastupnika MOST-a i uvaženi zastupnik Ivan Lovrinović. uvažene zastupnice i uvaženi zastupnici. Tema javne nabave je izuzetno važna jer moji su prethodnici govorili o tome da je to javni interes, riječ je o javnom novcu i to je vrlo osjetljivo pitanje. Nikada nećemo uspjeti to pitanje riješiti do kraja, međutim svaki mali pomak kao što je rečeno donijet će milijunske ili stotine milijuna uštede. MOST će dati pozitivno mišljenje o ovom nalazu uz nekoliko znači prijedloga i mišljenja koje ću ja ovdje u nastavku iznijeti. U izvješću Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave istaknuto je kako ovo tijelo odlučuje u granicama pristiglih žalbenih navoda te mu je postupanje po službenoj dužnosti bitno ograničeno. To znači da Državna komisija ne može reagirati na uočene nepravilnosti u postupcima javne nabave već u nadležnosti ima samo postupanje po podnesenim žalbama. Navedeno implicira ograničenost kontrole zakonitosti po službenoj dužnosti te se time postavlja pitanje o kvaliteti zaštite javnog interesa u postupcima pravne zaštite u javnoj nabavi, koncesijama i javno-privatnim partnerstvima. U skladu s navedenim očigledno je pravna podnormiranost Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Nadalje, ističe se kako je povećanje naknada za pokretanje žalbenog postupka izazvalo smanjenje dostupnosti pravne zaštite posebno u postupcima dodjele koncesija, a dijelom i u javnoj nabavi. Povećanje naknade nije uzelo u obzir postojeću gospodarsku situaciju te je diskriminiralo male i srednje poduzetnike kao žalitelje u postupcima nabave i tu se slažemo sa prethodnim govornicima koji zaista dovode male i srednje poduzetnike u jedan neravnopravan položaj. Iako je bila intencija s druge strane Državne komisije da smanji pritisak tih silnih žalbi međutim vidimo da se napravila jedna druga vrsta štete. Pojavom upravnih sudova koji su nadležni postupati po tužbama protiv odluka Državne komisije došlo je do vraćanja predmeta kod poništavajućih presuda čime se produljuje trajanje postupaka kao i do nekonzistentnosti pravne prakse u javnoj nabavi formiranoj proteklih 10-ak godina. Na temelju navedenih činjenica vidljiv je prostor za napredak u funkcioniranju Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Pozitivnim u izvješću posebno smatramo uočene anomalije u funkcioniranju Državne komisije, visoki postotak postotak riješenih predmeta i racionalan broj zaposlenih u odnosu na sistematizaciju koja im dopušta veći broj zaposlenih. U nastavku navodim konkretne prijedloge MOST-a koje bi mogle poboljšati ovu situaciju. Izmijeniti Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave kako bi se proširio opseg djelovanja po službenoj dužnosti, točnije kako bi komisija bila slobodna djelovati u slučaju otkrivanja korupcije i nepravilnosti koji nadilaze okvire podnesenih žalbenih okvira. Raspisivati natječaje za predsjednika Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Izmijeniti Zakon o javnoj nabavi odnosno uvesti obvezu objave registra tzv. bagatelne nabave odnosno nabave malih vrijednosti. Misli se vjerojatno, ustvari do 200 tisuća. Nadalje, uspostava jedinstvenog online sučelja za sva tijela javne vlasti, uključujući sva javna poduzeća, putem kojih će se dostavljati informacije o sklopljenim ugovorima javne nabave te istim tijelima omogućiti automatizirana izrada vlastitih registara sklopljenih ugovora o javnoj nabavi. To je vrlo važno jer se uvođenjem još više informatizacije čitav ovaj postupak će biti transparentniji, dostupniji mnogima koji onda mogu provjeravati koliko je to poštivano tržišna načela. Provesti potom široku javnu raspravu o izmjenama pravnog okvira za javnu nabavu temeljem detektiranih problema i naznačenih preporuka sadržanih u Izvješću o radu Državne komisije za 2014. godinu. Na primjer treba po našem mišljenju odmah izbacivati najnižu i najvišu cijenu i afirmirati još više kriterij ekonomski najbolje cijene. Znači, ponderirati druge druge varijable koje će voditi računa o kvaliteti konačnog posla ili nabave određene robe. Mi predlažemo formiranje centralnog tijela za objedinjavanje javne nabave za sve obveznike javne nabave. To je vrlo važno i mislim da bi to središnje tijelo moglo u pojedinim slučajevima znači i posebno kad su u pitanju male nabave bagatelne da bi moglo raditi naknadne analize pa prema tome vidjeti koliko 3 ponude predstavljaju tržište. Jer ja mislim, odnosno mi mislimo, da je to u jednoj značajnoj mjeri naprosto nije tako. Antikorupcijsko djelovanje pojačati i veću transparentnost znači da je javno dostupna pravna praksa, sve se odluke objavljuju s nazivima stranaka koje sudjeluju u pojedinim poslovima, treba omogućiti bolji pristup informacijama, mogućnost javnog uvida u rad državne komisije i naravno još po mogućnosti ubrzati obradu zahtjeva za pristup informacijama. I na kraju samo ću komentirati ovo što je zastupnik Čačić rekao i ja ovo podržavam obvezu natječaja za kredite banaka. O čemu je ovdje riječ? Ja ću vam navesti konkretna primjer, kad sam nešto istraživao za HAC, Hrvatske autoceste pa sam išao, imaju neku bazu javnih nabava i recimo vi tamo vidite da se npr. traži kredit od 100 milijuna eura npr. uz valutnu klauzulu, vidite da je to 100 milijuna i vidite u zapisniku konačni iznos koji je uvećan za kamate ali ne vidite ni rok ni kamatnu stopu. Vi sa dvije varijable, bez dvije varijable ne možete izračunati koja je banka tu bila bolja, takve jednadžbe, to su nerješive jednadžbe. I druga stvar, tamo su se krediti nabavljali kao krumpiri ili pijesak za posipanje ceste znači. Mislim mogli bi mi navesti još možda neke primjere, ja sam slučajno išao to gledati i to je naprosto nedopustivo, to je netransparentno i kako ćete tu znati koja je banka bila prihvatljivija, koja je bila konkurentnija itd.? Evo dakle, još jednom naglašavam ovo je izuzetno važna javna stvar od javnog interesa. Treba stalno se kretati naprijed, dakle pojačati transparentnost, nije naravno lako. To je stalna borba kao i sa strane porezne uprave, to su neke slične stvari, ali mislim da povećanje transparentnosti, informatizacija i promjena zakona, nekih dijelova Zakona o javnoj nabavi da može sigurno rezultirati i boljim rezultatima. Evo hvala lijepa. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala. Imamo jednu repliku, uvažena zastupnica Irena Petrijevčanin Vuksanović. Hvala lijepa. Pozdravljam ove prijedloge kolege Lovrinovića, naročito ovaj dio koji se tiče izmjena zakona i koji se tiče jedinstvenog info punkta ako sam dobro shvatila za javnu nabavu, dapače informatizacija i naravno ovaj natječaj za ravnatelja. Međutim, zanima me kad kažete kolega izmjena zakona da li to obuhvaća i ovu legislativu koja još nije usklađena sa Europskom komisijom jer nije do kraja, to je izlagatelj bio spomenuo sam u svom izlaganju vezano za žalbe, za ESF, za ove strukturne fondove di se radi o novcu od 2 milijarde i 300 tisuća kuna, a uključene su i roba i radovi i usluge. Dakle taj dio legislative još nije do kraja usklađen. Da li ta vaša izmjena zakona ide u tom smjeru ili je to izmjena zakona koja se tiče

ali ovdje treba ako se već radi izmjena zakona onda treba uskladiti i ove izmjene koje se tiču državne komisije a i samog zakona o javnoj nabavi. Jer ako, sami ste rekli da treba neke stvari uskladiti još sa praksom EU onda bi to bila prilika, jer mislim da je bilo, ne bi bilo dobro raditi promjene u jednoj sferi a da one mogu potencijalno imati negativne učinke na sam postupak javne nabave. Tako da zaključno značim mislim da treba mijenjati i jedno i drugo znači koristeći dobro iskustva i EU. Hvala. Dalje sa raspravom, na redu je uvaženi zastupnik Milorad Batinić klub HNS-a. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice i kolege, kolega Matešić sa suradnicom i suradnikom naime svake godine kad se raspravlja o izvješću Državne komisije vidim, uopćavam određeni napredak i u samoj strukturi izvješća a isto tako i u statističkim pokazateljima. Ono što bi želio u ime kluba Hrvatske narodne stranke liberalnih demokrata svakako kazati to je da ćemo podržati ovo izvješće Državne komisije sa samim time i podržavamo i napore i sam rad komisije jer ne samo i iz izvješća, iz ovih statistika vidljivo je da u svakom slučaju opravdavaju svoje postojanje i svakako da je rad vrlo vrlo zahtjevan, odgovoran i upravo svi ovi navodi koji su navedeni u izvješću od preventivnog antikorupcijskog djelovanja, od od preporuka koje se daju a koje su po nama najzanimljivije jer praktički tu je na neki i provedba Zakona o javnoj nabavi neka vrsta ispita. Velim mi ćemo to podržati i ono što svakako, imam jednu primjedbu što je bilo sadržano u izvješćima prethodnih godina, to je ukupan broj postupaka javne nabave u RH od strane javnih naručitelja. Nisam uspio sada ovdje iščitati upravo iz razloga jer nemate broj žalbenih postupaka sa čime uspoređivati. Tako da se vidi koliki je ne samo obim i kada govorimo o svim ovim elementima koji su istaknuti u izvješću od antikorupcijskog djelovanja, preventivnog prvenstveno ne vidi se učinak i efekat. Ono što bi svakako a to je potkrijepljeno i sa ovim preporukama ja bi ih tako nazvao, znači karakteristične pogreške ponuditelja i naručitelja prvenstveno kada pogledate i usporedite sa ovom tablicom od javnih naručitelja. Naravno tu se uvijek pojavljuju jedno te isti, možemo ih nazvati čak recidivistima koji griješe u postupcima javne nabave. Kada vi imate negdje 24% usvojeno žalbe od ukupnog postotka postupaka javne nabave, ako uzmete tu neku četvrtinu od ukupnosti pa imate tada, neću ih imenovati 29%, 27, 68%, 86%, postavlja se pitanje da li ti javni naručitelji, da li smiju uopće raditi te postupke. Praktički od 10, na 6 žalbenih postupaka dobili su negativnu ocjenu, ili čak i na 7. To prvenstveno nije kriv niti sam Zakon o javnoj nabavi, mislim da je rukovodeći kadar, odnosno oni koji upravljaju, da li se radi o ministarstvima, državnim tvrtkama, uglavnom tijelima javne vlasti da bi oni trebali po nekoj logici, tu se djelomično mogu složiti, nisam da državna komisija bude sudac na takav način ali da se daju daleko kvalitetnije, žešće rekao bih preporuke i Državnom uredu za reviziju koji praktički po svojoj definiciji prosljeđuju stvari i na viša nadležna tijela. Tu se javlja još jedan momenat koji je isto također istaknut. Nismo imali previše takvih žalbenih postupaka. Naime, radi se, a nadam se da nas očekuje i u narednim godinama sve više a to su postupci javne nabave što se tiče financiranja iz fondova Ono što bih želio također kazati da li je pitanje, naravno to mora nadležno ministarstvo, kada se pogleda sama struktura prihoda i rashoda i kada se pogleda cijena, iznos naknade koju mora žalitelj uplatiti praktički jedna od rijetkih da velim državnih institucija koja ima dobit od 100 i, preko 120% da tako kažem. To je pitanje naravno koje treba raspraviti da li se tu radi o nemogućnosti s obzirom na iznose naknade a kolege su svakako to istaknule u raspravi, da li je to ograničavajući faktor, vjerojatno za neke je. Mislim da je tu prostor gdje se može ići i sa korekcijom cijena u tome dijelu. Što se tiče također, bilo je pitanja i jedna velika većina rasprave, ja sam je shvatio pozitivno, išla je upravo u dijelu nekakvih rekao bih prijedloga, makar nije tema Zakon o javnoj nabavi upravo da se ispitaju mogućnosti, da se iznađu najbolja rješenja što ste vi sa svojim timom vrlo dobro zapazili, napisali u ovom izvješću. To su određene preporuke, smjernice za korekciju samog Zakona o javnoj nabavi. Tu se spominje najjeftinija ponuda a o tome možemo puno govoriti ali velim adresa je nadležno ministarstvo koje treba ulozi predlagatelja prvenstveno ispitati, izanalizirati i predložiti možda neka druga rješenja. Velim, sugeriram da se za iduće izvješće da jedna usporedna tablica sa ukupnim brojem postupaka javne nabave, tijela javne vlasti da upravo možemo vidjeti o kojem redu, veličina javne nabave se radi. I čisto koristim priliku, znači jedinice lokalne samouprave i neka druga tijela javne vlasti obvezna su raspisati javni natječaj za uzimanje kredita. Ja se slažem da određena trgovačka društva ne, međutim, velim, to je sve pitanje regulative jer to je tema o kojoj svakako bi trebalo porazgovarati. Još jednom, podržati ćemo izvješće nadam se kao što ste i uvijek do sada uvažavali primjedbe sa rasprave u Saboru da ćete i ovo isto tako uvažiti. Hvala. Hvala. Na vašu raspravu imamo 2 replike. Prva je uvaženi zastupnik Miro Bulj. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Kolega kažete pogreške u javnoj nabavi i oni koji ih često ponavljaju, oni su navedeni u izvješću. Međutim, tu se postavlja pitanje kako to nazvati, je li to pogreška, ono što se ponavlja često ili je to korupcija. Korupcija koja znači unište konkurenciju i ona koja utječe na razvoj našega društva, poglavito da bude konkurentnost na visokoj razini a korupcija je broj 1. problem svakoga društva, pa tako i hrvatskoga društva. Tu se postavlja pitanje, vama ga postavljam gdje je tu DORH. To je gospodin Čačić malo prije kazao, da li je tu selektivnost DORH-a, pa tako u javnim nabavama jedna tvrtka koja je bila u stečaju otvori sestrinsku firmu pa da svome pod kooperantu i taj posao koji je dobio tijekom javne nabave pa ne završi posao kao što je moja tvrtka Cetina u Sinju propada 50 godina je stara, u vlasništvu je županije, o tome je upoznat i ministar bivši zdravlja Varga, o tome problemu. Jedna tvrtka koja ima tradiciju niskogradnje 50 godina je zbog takvih, nepoželjnih radova propada. 100 ljudi je na cesti. To je jedna od posebnih tvrtki u cetinskom kraju. Znači gdje je tu DORH, gdje su tu institucije koje bi trebale znači u suradnji sa ovima koji provode reviziju odraditi sve zadaće. DORH je selektivan i na malim stvarima pokazuje mišiće a ondje gdje bi trebao zaštiti konkurentnost i tvrtke očito da je zatajio. Hvala.

i šanse i korupciju i svašta. Mogu se složiti da imamo, naime jer vašu raspravu i vašu repliku sam shvatio u najboljoj namjeri, tako ću i nastojati odgovoriti. Državna komisija kada iščitamo sam zakon po kojem ona mora funkcionirati, ona nije u dijelu da upravo te uočene nepravilnosti, ali ako ste pratili, a vidim da ste slušali, znači Državna revizija je ta koja po definiciji stari uočene nepravilnosti šalje Državnom odvjetništvu na postupanje, a dalje Državno odvjetništvo mora raditi. ali vjerujem da se može upravo korekcijom, zahvatom u sam Zakon o javnoj nabavi koji je uvijek, ne znači ako je jednom donesen ili od koje opcije da je on idealan. Nije idealan, život piše priče i upravo ovakve situacije i ovakva praksa, a najkompetentnije, najmjerodavnije je upravo Državna komisija da ukaže na te nepravilnosti koje bi trebalo ugraditi u sam zakon. Naravno prvenstveno vjerujem da samo i kao građani da smo obvezni, dužni smo i pogotovo i sad kao saborski zastupnici ili dužnosnici neke druge razine ukazati i kao fizičke osobe DORH-u na određene nepravilnosti, na određena saznanja koja ima. Hvala. Sljedeća replika, uvaženi zastupnik Branko Bačić. da bi bilo dobro da se pojedinim javnim naručiteljima kojima Državna komisija u velikom postotku ruši njihove odluke o odabiru najpovoljnijih ponuda trebalo još dodatno utvrditi, ispitati koji su to razlozi. To ste tu apsolutno u pravu. Međutim, isto tako ne manje važno je vidjeti koji to javni naručitelji su i kroz ovo izvješće a i tijekom godina onemogućili realizaciju vrlo velikih projekata koji su mogli potaknuti pa i rast BDP-a, već je bilo i riječi tijekom jutra o izgradnji ceste Dugo Selo – Križevci, projekt vrijedan milijardu čini mi se i 100 milijuna kuna, odnosno 150 milijuna eura koji je isključivo neznanjem a rekao bih i politikanstvom koje se događalo u tom javnom poduzeću HŽ Infrastrukturi onemogućilo realizaciju tog projekta. Ja ću vas podsjetiti, dakle da Vlada u cijelom mandatu nije uspjela taj projekt realizirati iako je postojala kompletna dokumentacija za njegovu realizaciju. Ne samo da nismo taj projekt realizirali, ne samo da je natječaj tri puta poništen već je zbog takvog nerada, nemara ili ne znam koji bi drugi, drugu riječ pronašao jedna vrlo važna hrvatska tvrtka koja je pružne građevine praktično je došla na koljena i gotovo je u stečaju upravo zbog rekao bih prije svega politikanstva koje se događalo na razini Vlade kada je Vlada smijenila dotadašnjeg čelnika HŽ Infrastrukture, postavila novu osobu koja u tom trenutku nije mogla realizirati natječaj koji je bio u tijeku. I upravo zbog takvog pristupa taj projekt koji je bio tada već pri realizaciji je, ponovno je poništen natječaj, ponovno se ide iz početka i još uvijek nismo do kraja niti donijeli odluku o izgradnji tog vrlo važnog projekta, a kažem njegova je realizacija trebala već u velikoj mjeri potaknuti … …/Upadica Sanader: Vrijeme./… Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Milorad Batinić. **Batinić, Milorad (HNS)** Pa mislim da ću vam odgovoriti, sublimirat ću rasprave u dijelu što se tiče ne mogu se sad točno sjetiti koji ju je kolega istaknuo, a to znači smanjenje i plaća zaposlenicima Državne komisije i općenito o vođenju jedne proaktivne politike naspram državnih službenika i namještenika. Ako želite kvalitetu morate je platiti. Znači, svi službenici namještenici pogotovo u dijelu javne nabave koja je izuzetno kompleksna stvar pogotovo od 2013. godine, znači gdje smo preuzeli niz direktiva praktički iz dana u dan se događa nešto novo, a isto tako i praksa potvrđuje niz novih novih stvari. Ne preostaje vam drugo nego kvalitetno platit struku ili uzet nekog pa platit tko to zna radit da ne griješite. I naravno, edukacija, edukacija, edukacija. U ovom dijelu političkog dijela replike da li se nešto htjelo, da li se nije htjelo mislim mi možemo nagađati, možemo nagađati da li se nešto htjelo, da li se nije. Da li je javna nabava poništenje, povlačenje ili što već bila izlika za nerealizaciju nekog projekta. Međutim, ja ne bih htio špekulirati u tom dijelu sad što je glavni razlog. Ali tu svakako jesam na stajalištu da ljude koji rade tu vrstu posla kao i sve ostale službenike i namještenike u odgovornom dijelu posla, znači izvršnom koji odlučuju, koji donose odluke treba adekvatno nagraditi. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala. Slijedi pojedinačna rasprava. Prvi se javio Maro Kristić. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege zastupnici. Prije svega želim izraziti zadovoljstvo načinom rasprave kakvu vodimo danas za razliku od rasprava koje smo vodili prethodnih dana i nadam se da će to postati jedna praksa u radu Hrvatskog sabora. Ono što ja želim reći po ovoj temi je da iako smo dosta često danas u izlaganjima izašli van teme, razgovarali smo o unapređenju cjelokupnog cjelokupnog sustava javne nabave to je dobro. Međutim, danas je tema dnevnog reda Izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Ono što treba reći da Zakon o javnoj nabavi regulira procedure, odnosno procese sklapanja ugovora ili okvirnih sporazuma radi nabave roba i usluga. Kao što smo već rekli i to je vrlo važno još jedan put ponoviti dosta toga u ovom složenom postupku javne nabave se događa van nadležnosti same komisije. Dakle, sve to što se događa van nadležnosti javne komisije u ovom kompleksnom sustavu javne nabave podrazumijeva procese pripreme analiza procjene samih postupaka javne nabave koji su zapravo nešto što se događa potpuno izvan tog sustava i nešto na što komisija zapravo ne može utjecati ako se to ne nalazi u samim žalbenim navodima. Stoga bih podržao izlaganje brojnih kolega koji su govorili da je ulaganje u stručne kadrove ovdje izuzetno bitno. Kolega Miljenić je čak spomenuo da moramo vjerovati u službenike koji rade na samoj pripremi tih procesa. Međutim ja također mislim da osim toga mi moramo stvoriti jedan takav zakonodavni okvir koji će u potpunosti smanjiti moguće rizika na korupciju, a također i smanjiti rizike od neznanja koje je evidentno u području javne nabave pogotovo kada govorimo o onima koji pripremaju te postupke. Osim toga što se tiče samog rada komisije ja im želim odati priznanje na efikasnosti u njihovom radu. Sa svojim postotkom rješavanja predmeta i prosjekom od 40 dana nalaze se u samom europskom vrhu. Cijeli taj posao obavljate s 29 zaposlenika u odnosu na ono što imate predviđeno Odlukom o unutarnjem ustrojstvu što je daleko veći broj. broj. Također, vaša transparentnost rada je na jednoj visokoj razini jer sve vaše odluke su javno dostupne i objavljene na internetskim portalima. Ono što svakako mislim da bi trebalo promijeniti, a koliko imam saznanja u pripremi su izmjene i dopune Zakona o javnoj nabavi, jest da bi trebalo uskladiti rokove za žalbe sa rokovima iz ZUP-a. Mi ovdje u postupcima javne nabave imamo rokove koji traju od 5 do 10 dana, a mislim da s obzirom postupaka koji se vode da su to relativno kratki rokovi. Po ZUP-u su rokovi 15 dana, a s obzirom da je ovo upravni postupak mislim da nema razloga da ne idemo na usklađenje tih postupaka upravo u svrhu zaštite interesa onih koji izjavljuju žalbe. Također, svakako mislim da treba podržati ideju o smanjenju naknada za žalbu jer ipak to na neki način ograničava ustavna prava malih i srednjih poduzetnika. Ono o čemu smo najviše možda polemizirali, diskutirali to je kriterij za odabir najboljeg ponuditelja, dakle najniža cijena ili drugi neki ekonomski kriterij. Ja mislim da treba naći model u kojem će i najpovoljnija ponuda i ostali i ostali ekonomski kriteriji dovesti do jedne optimalne situacije u izboru ponuditelja kako bi se prevenirala šteta. Evo mi primjerice imamo situaciju danas u Dubrovniku gdje nam glavna gradska ulica već 4 mjeseca stoji zatvorena zato što je upravo kriterij za odabir najboljeg, najpovoljnijeg ponuditelja ponuditelja bila najniža cijena, a čak se radilo i bez građevinske dozvole. Znači, cijeli Dubrovnik je u kaosu, kolapsu upravo zato što se nije vodilo računa o potpunosti o javnom interesu. Osim toga podržavam također ono što smo već dosta o tome govorili da što se tiče bagatelne nabave dakle do 200 tisuća kuna za usluge i do 500 tisuća kuna za radove treba propisati i donijeti obvezu donošenja općeg akta i da taj registar takvih nabava bude potpuno javan i transparentan. Evo, Hvala. Imamo jednu repliku, uvaženi zastupnik Branko Bačić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Kristić pa evo u jednom dijelu se ne slažem s vama kad ste spomenuli da je dio rasprave koji govori o poboljšanju zakonodavnog okvira vezano za postupak javne nabave izvan teme današnjeg izvješća samo zbog toga jer je upravo Državna komisija na kraju svog izvješća dala preporuke kako i u kom smislu bi trebali intervenirati da se poboljša čitavi čitavi postupak procesa javne nabave. Dakle, u tom dijelu mislim da je većina govornika se upravo i usmjerila prema ovom završnom dijelu izvješća kojega je komisija napravila jer nitko koliko sam vidio nije imao značajnijih primjedbi na rad same komisije, a pogotovo na samo izvješće. No ono što sam htio drugo reći, a to je da vi ste s pravom spominjali o mogućnosti korupcije u čitavom postupku javne nabave. Ja moram reći da postupak javne nabave ne završava odlukom o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. U tom dijelu završava rekao bih rad komisije. Međutim, nakon toga slijede ugovori koji često puta odskaču i nisu u skladu sa uvjetima natječaja. To više je posao jednih drugih pravosudnih tijela u RH, a mi koji živimo na jugu Hrvatske u Dubrovačko-neretvanskoj županiji svjedoci smo da se upravo i vode postupci koji idu za time da se procesuira osoba koja nije potpisivajući ugovor poštivala uvjete natječaja s jedne strane. A s druge strane da je ne samo osnovni ugovor nije u skladu sa uvjetima natječaja ne temelju kojih je i odabran najpovoljniji ponuditelj nego da je taj ugovor više puta mijenjan i na taj način potpuno je derogiran uopće čitavi proces koji je dotada vođen sukladno zakonu i koji je na zakonu utemeljen. Prema tome tu se s vama slažem da kada govorimo o javnoj nabavi onda je Državna komisija i postupak koji je pod nadzorom i kontrolom Državne komisije vođen dobro, kvalitetno i kvalitetno nadziran jer još uvijek su u tom postupku zainteresirani ponuditelji koji nisu odabrani kao najpovoljniji ali nakon toga slijedi onaj postupak koji također treba povjeravati, koji također treba biti u skladu sa zakonom. I možda i na tom tragu bi trebalo još produžiti na određeni način kontrolu komisije sve do trenutka do kad se doista ne realizira postupak koji je proveden. Hvala.

Kao što su kolege iz MOST-a već prije rekli mi ćemo ovaj izvještaj prihvatiti. To je niz statističkih podataka koji su točni i pokazuju realno stanje koliko pritužbi je došlo u samu agenciju. Ono što bih ja sad ipak ovdje iz jednog drugog kuta promatrao je da puno je gospodarstvenika u RH koji su zbog mogu reći namještanja javnih nadmetanja odustali uopće od javljanja na bilo kakav natječaj. Tako zapravo vi ne možete se uhvatiti na ništa zakonski netočno. Međutim, postoji čitav niz mehanizama na koji možete namjestiti natječaj za ponuđača koji se vama čini čini najprikladniji. Pa tako imamo zlouporabu instrumenata ocjene sposobnosti ponuđača gdje u ocjeni sposobnosti ponuđača se traži npr. da ima dva certificirana administratora baze podataka a za taj konkretan slučaj dovoljno je da ima jednoga. I tako mogu ovdje satima navoditi na koji način su nas kao gospodarstvenike isključivali iz postupka javnog nadmetanja. Isto tako vrlo često je slučaj da u opisu predmeta nabave je navedena, predmet nabave je naveden do tolike detaljnosti da praktički na tržištu može samo jedan jedini proizvod zadovoljiti takav kriterij. Ukoliko nitko se ne žali na takav postupak javnog nadmetanja on prođe bez ikakvog problema. Također znamo svi da se vrlo često dogovara kod pozivnih natječaja, pozivnih nadmetanja dogovorimo se sa dvije partnerske firme ajmo nas troje ponuditi a ja ću proći na tom nadmetanju. I ja mogu reći iz osobnog iskustva, lošeg iskustva u tim javnim nadmetanjima da je gotovo nemoguće proći ako niste prije toga osigurali dobru vezu da prođete na tom nadmetanju. Na primjeru, opet vraćam se osobnom iskustvu, srušena nam je natječaj gdje smo bili barem za 10% povoljniji financijski sa istom kvalitetom proizvoda a srušen je zbog toga što izjava o nekažnjavanju odgovorne osobe društva nije bila na ispravnom obrascu. Znači to je po meni, naravno platili smo 7 tisuća kuna pristojbe da bi se uopće mogli žaliti, smatram da takve prigovore, da bi moralo biti unutra uključeno da se može naknadno dostavljati takva dokumentacija jer ovo nije suštinski pogrešna dokumentacija, imali smo izjavu, međutim bila je na krivom obrascu. Takvih slučajeva je pun. Firme odustaju od takvih nadmetanja jer unaprijed znamo da je barem 80% nadmetanja već unaprijed dogovoreno. Ono što mene zanima da li vi pratite takve stvari i bez da to netko prijavi, odnosno da li imate u planu ubuduće pratiti takva nadmetanja gdje se zloupotrebljava čitav sustav, čitav mehanizam postupaka javnog nadmetanja. Evo hvala lijepa. **Demetlika, Tulio (IDS)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Evo gospodin Katalinić se postavio u ovom djeluje svoje rasprave kao ponuđač. Ja se ne bi složio sa konstatacijama jer mi koji dajemo vani ove natječaje za ponude ne stoji ovo što je rečeno da su 80% namještene. Međutim, kroz postupke javne nabave i transparentno činjenica je da mi koji naručujemo i štitimo taj javni interes da dobijemo najkvalitetniju uslugu ili radove za najpovoljniju cijenu. Zato postoji onaj termin koji kaže najpovoljnija ponuda, ne najjeftinija ponuda. Činjenica je, ja ću reći jedan primjer, evo tu je i bivši ministar zdravstva, naručuje se nova kola hitne medicinske pomoći. Iz iskustva se zna da je ne znam ja ću reći u Istri citroen najpovoljniji, tj. najbolji. Na koji način sprovest natječaj da se preferira ja želim kao ne znam ravnatelj bolnice ili hitne medicinske pomoći kupit citroen jer mi se u proteklih 20 godina dokazao da je taj citroen najbolji. Jer ako kupim forda medicinski tehničar mora ne znam biti skučen unutra, mora intervenirat na koljenima jer citroen je taj. Ako želim kupit coca colu za klince u školi moram napisati već znamo kako i znači preferiram jedan određeni proizvod, i sigurno je da naručitelji preferiraju onaj proizvod koji je kvalitetan, a ne da mi se pojavi neko koji nema nikakve reference zbog toga što je 10% jeftiniji i sada mora bit po njemu ovo prihvaćeno a dovodim, radim štetu sebi kao i u javnom sektoru jer sam izabrao jeftinijeg a imamo lošiju kvalitetu koju ću kasnije plaćati. Tako da ne stoji ta konstatacija od onih koji nude, neka ponude ono kvalitetno i neka imaju reference. Hvala. I zadnja pojedinačna rasprava po ovoj točci uvaženi zastupnik Franjo Lucić. **Lucić, Franjo (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa evo ja ću se kroz ovo svoje izlaganje dotaći upravo o problematici cjelokupnog sustava javne nabave koja se konstantno proteže u praksi a može se iščitati kroz dva pojma. Ja bih ovdje želio također napomenuti da ću se dotaći konkretnih primjera koji se događaju u gospodarskom smislu i koja otežavaju upravo rad onih tvrtki koji se bave određenim poslovima. Stoga nepravilnosti koje su po meni su broj jedan nepravilnost i neusklađenost u radu Državne komisije. Pod dva nelogične odredbe Zakona o javnoj nabavi. Pod broj jedan nepravilnosti i neusklađenosti u radu Državne komisije točka 1.u svom svom radu Državna komisija često i u istom ili sličnom predmetu donosi potpuno različite odluke, dakle ne uvažava se praksa komisije već svako vijeće koje odlučuje u predmetu donosi svoju odluku koja može biti različita od onoga što je već ranije odlučeno. Primjer broj jedan, Državna komisija uzima si u svojim odlukama čak i ovlasti naručitelja za koje nisu ovlašteni jer člankom 69.zakona propisano je da uvijete određuje naručitelj a ne komisija. U predmetu nabave radova naručitelj nigdje u dokumentaciji za nadmetanje nije naveo da ponuditelju moraju dostaviti certifikate za asfaltne mješavine, međutim iako u troškovniku postoje asfaltne mješavine sa količinama 0 komisija je između ostalog zaključila da se poništava odluka o odabiru jer ponuditelj nije dostavio certifikate za asfaltne mješavine iako to nigdje nije traženo. Iz ovoga proizlazi da komisija sebi uzima ovlast da odlučuju o predmetu onako kako ona hoće. Primjer 2. u istom predmetu komisija odlučuje različito. U ovom primjeru je jedno vijeće komisije isključilo ponuditelja zato jer ugovor o zakupu poslovnog prostora koji je jedan od uvjeta ne dokazuje da ponuditelj ima na raspolaganju poslovni prostor a ugovor kaže da će biti na raspolaganju u slučaju sklapanja podugovora o podizvođenju radova sa trećom osobom. U ponovljenom predmetu opet dolazi do žalbe ali sada drugo vijeće komisije kod istog ponuditelja za isti taj ugovor potvrđuje obrazloženje čak na 3 stranice da je takav ugovor ipak u redu. Dakle to su konkretni primjeri. Dalje, imamo postupci pred državnom komisijom, traju predugo premda prosjek od 40 dana i nije predug ali znamo da pojedini predmeti traju jako, jako dugo. Za vrijeme trajanja postupka ne može biti pokrenut novi postupak tako da pred komisijom stoji zaleđen veliki dio javnog novca koji se ne može iskoristiti, o tome su govorili moji kolege i to su ogromna sredstva koja stoje na jednom mjestu dugo, dugo i predugo. Ne postoji odgovornost komisije odnosno odluke komisije su konačne i izvršne. Postoji samo mogućnost podizanja upravnog spora. Šta to u svemu skupa znači? Ništa. Koji ipak traje predugo. Te dok taj bude proveden šteta može eventualno već nastupiti. Pod četiri, nelogičnost u ocjenjivanju ponuda od strane komisije. Primjer 3., jedno vijeće komisije odbija žalbeni navod da je ponuditelj trebao računsku kontrolu raditi na osnovi 3 decimale, npr. 0,955 dok nakon par mjeseci drugo vijeće komisije usvaja identičan žalbeni nalog. Nelogične odredbe Zakona o javnoj nabavi pod broj 2. Zakon dopušta i formira koje ne ispunjavaju uvjete nabave da se javne i eventualno dobiju posao. Ponuditelj jednostavno u svoju ponudu prilaže pisanu izjavu koja čak ne mora biti niti ovjerena, neke X firme neke X firme koja uopće ne sudjeluje niti ima bilo kakve veze sa tom nabavom da taj ponuditelj može koristiti njihove reference i to je jedan od primjera. Drugi primjer pod broj 4. U predmetu nabave radova traženo je da ponuditelj dokaže da nije blokiran u posljednja tri mjeseca. Kao dokaz dostavlja bon 2. Međutim, za pretpostaviti je da taj ponuditelj je ipak blokiran jer u ponudi je dostavio bon 2 od firme koja nema veze sa ponudom i uopće se ne natječe za posao, radi se o jednostavnoj izjavi koju je potpisao direktor te firme pa iako je vjerojatno ponuditelj blokiran kao najpovoljniji mora biti izabran unatoč tome što ostali ponuditelji imaju financijsko stanje. Primjer 5, hipotetski rečeno osoba X danas osnuje firmu, ima jednog zaposlenog, može se sutra javiti na nekakav posao vrijedan npr. 100 milijuna nečega ili primjerice izgradnju aerodroma, škola, vrtića itd., sve što treba ispuniti je biti registriran za poslove građenja a nisu potrebni nikakvi dodatni certifikati i Jednostavno registracija pri trgovačkom sudu, mora biti nekažnjavan i ne smije imati duga prema poreznoj upravi. Sve ostale reference tipa broj zaposlenih ostvareni financijski promet, reference izvršenih, istovjetnih radova, strojeve itd., može prikupiti od trećih osoba, dakle firme koje uopće neće biti prisutne u ponudi već samo dati svoje reference da se uključe u ponudu i sve te firme uopće ne odgovaraju ni za što. Ovo je propisano člancima 71. stavak 2., stavak 72. i stavak 6. Nedorečenost institucija zajednice ponuditelja svi mogu raditi sve bez obzira na iskustvo. Reći ću samo i o troškovima koji su akumulirani u žalbenih postupcima da je jedan javni naručitelj u dvije godine za jedan postupak nabave isplatio na ime žalbe cca. 500 tisuća žalba na dokumentaciju, odluka o odabiru, poništenju itd.. No tu smo toga dosta promijenili pa ćemo nadamo se biti daleko, daleko Tehnička karakteristika sukladno zakonu su nedorečene. U primjeru 8 jedan ponuditelj može se javiti na tri slična natječaja u isto vrijeme i svakom ponuditi jedan te isti bager te ukoliko bude najpovoljniji dobiti ta tri posla sa jedno te istim strojem bez obzira što se u svakom natječaju traži da stroj mora biti stalno na raspolaganju. Ekonomski najpovoljnija ponuda, o tome smo danas ovdje puno govorili, nije i naj, i traži se da bude najjeftinija, nije dobro dorečena, odnosno nije vezana uz predmet nabave naručitelji imaju veliki prostor za prilagođavanje kriterija koji im trebaju. U primjeru 9, sukladno bodovanju koji je postavio naručitelj najveći dio bodova odnosio se na broj strojeva koje ponuditelj posjeduje, iako je predmet nabave građevinski materijal. Te slijedom istog onaj koji je dokazao da ima veći broj odgovarajućih radnih strojeva dobivao je veći broj bodova, a samim time i posao bez obzira na ranije reference u isporuci traženog materijala. I u konačnici zaključak. Potrebno je ubrzati postupak rješavanja žalbi, uvesti odgovornost komisije i osnovati drugostupanjsko tijelo komisiji koje bi ispravljalo nelogičnosti i nepravilnosti Komisije, ali koje bi ujednačavalo praksu komisije. Dalje ispraviti nepravilnosti u zakonu koje dopuštaju nepravedno prikupljanje i prilaganje referenci bez ikakve odgovornosti. Dalje, preciznije definirati termine ekonomski najpovoljnije ponude, urediti način podmirivanja troška na pravičniji način jer trošak koji je uplaćen u proračunu u 2014. godini iznosi 20 milijuna kuna prema izvješću o radu DKOM-a u 2014. koji je usvojen od Sabora i doraditi uvjete tehničkih karakteristika. Hvala vam lijepo. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala. Imamo tri replike na ovu raspravu. Prvi za repliku javio se uvaženi zastupnik Dražen Barišić. Poštovani potpredsjedniče Sabora, kolegice i kolege kolega Lucić je vrlo opširno i detaljno napomenuo i ukazao na neke nepravilnosti, odnosno deformacije s kojima mi svi zajedno, dakle živimo. Moram reći da sam čelnik jednog od najvećih gradova u Republici Hrvatskoj i da u svakom trenutku sam odgovoran za provođenje nabave od 50 do 100 milijuna kuna ovisno o proračunskoj godini. Sve su to problemi s kojima se, dakle svakodnevno susrećemo, da ne govorimo da time ne izvršavamo svoju obavezu obavljanja te dužnosti, odnosno našim biračima, našim sugrađanima ne ostvarujemo prosperitet, odnosno ne ostvarujemo ni sam proračun kao što bi trebali. Zakon o javnoj nabavi, državna odnosno vaša institucija i sve ostale institucije imaju vrlo, vrlo bitan i značajnu ulogu u cijelom tom procesu obzirom da ste vi u neku ruku i regulator, ali da ste vi i oni koji ili sprječavate ili ubrzavate, možete dakle i ubrzavati te procese koji nisu samo gradski, županijski, općinski nego su oni i vrlo vrlo bitni u transferu kapitala, dakle iz proračuna koji je siguran kapital. To znaju najbolje oni koji se javljaju na natječaje do ostvarenja, dakle prosperiteta odnosno povećanja standarda života u našim gradovima. Želim reći da imam samo nekoliko prijedloga koji molim vas da ih razmislite, odnosno da uvažite, da se prije svega primjećuje ova neujednačenost u donošenju odluka i molim vas da u tome, dakle se povede svakako računa. Da se razmisli o tome da se skrati rok umjesto 30 da se skrati doista na 15 dana i da tih 15 dana da se još primijene instituti kao što je remonstrativno pravo, dakle da se na može samostalno kod naručitelja rješavati žalba, da se primijeni pravo obligacije, odnosno da se obveza rješavanja žalbe rješava dakle na mjestu gdje je svakako to najbolje da nema odugovlačenja i da se svakako primijeni transparentnost. Ono što je bitno, jer na temelju vaših odluka, odnosno na temelju onoga što će biti transparentno … …/Upadica Sanader: Vrijeme./… … mi radimo odnosno provodimo nabavu, a onda i smanjujemo mogućnost daljnjih žalbi, a onda i cijeli ovaj proces usporavamo.

iz jednog od najvećih gradova u Republici Hrvatskoj, ali i sam sam bio gradonačelnik 12 godina u jednom manjem gradu i upravo su ovo svi nedostatci i problemi javne nabave Državne komisije s kojima sam se susreto ne samo 12 godina, nego i dan danas kada nisam više gradonačelnik. Jer sve ove nepravilnosti dolaze upravo iz onoga sektora, od onih ljudi koji neposredno u svakodnevnici se s ovim bave. I zato svi ovi naši prijedlozi koji su danas izrečeni, doista moraju biti uvršteni u sve neke nove prijedloge kod izrade novoga zakona javne nabave koji mora po hitnom postupku ići jer ovaj, doista Zakon o javnoj nabavi ne može više ostati ovakav kakav je. I upravo dobronamjerni savjeti koji su došli trebaju bit upućeni onima ljudima koji će pisati novi zakon. Tko piše nove zakone? Pišu ljudi koji se dovoljno ne interesiraju na terenu koji su to problemi i zato upravo sve ove riječi koje ste vi čuli danas od nas moraju bit prenešene na mjerodavno mjesto gdje će se pisat novi zakoni zakoni i zato ćemo u budućnosti imati daleko bolju javnu nabavu i nećemo imati problema kao što to imamo danas. Jer upravo smo svjedoci da su nam ogromna sredstva zamrznuta samo zbog nedorečenosti. Mi inače u Hrvatskoj i u našem pravnom sustavu imamo toliko stvari nedorečenih gdje pogotovo pravno gledajući jedno tumačenje zakona možeš tumačiti i ovako i onako. To ljudi koji se bave pravom sigurno daleko bolje znaju od mene, ali i tu moramo nešto napraviti ako želimo ostvariti prosperitet u gospodarskom smislu, onda svakako moramo te sve te sve probleme o kojima smo govorili doista staviti u zakon i da nema nekih dvosmislenih rješenja jer na taj način ćemo sigurno ubrzati sve ove kapitalne investicije koje nam danas stoje. Hvala. Druga replika uvaženi zastupnik Tulio Demetlika. **Demetlika, Tulio (IDS)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. U jednom dijelu gdje je kolega Lucić spomenuo 40 dana ne bih se složio. Naime, 40 dana je prosjek, znamo da je to puno duže. Zakonom je rečeno da mora biti 30 dana. Tih 30 dana ili 40 na žalost odugovlači cijeli postupak i ponavljam to nam koči sve investicije. Ja ću reći primjer kao i kolega Lucić koji se vezao na primjere. Primjer obnove jedine osnovne škole koja mora započeti sa prvim danom godišnjih odmora školaraca, znači 15.06. i mora biti gotova do 15.09. Ako se desi žalba nabava traje 40 dana velika, vi 10 dana dok je rok za žalbu smo odmah na 90 dana. Proračuni se donose u siječnju. Ako postupak javne nabave se ne provede ove godine osnovna škola se ne rješava, prenosimo je možda u iduću godinu ako će biti osigurana sredstva u Proračunu Republike Hrvatske. Imamo primjer ove godine kad ćemo donijeti proračuna, ja ne znam kad će se desiti investicije u ovoj godini. Zato inzistiramo da upravo kroz promjene zakona se ti rokovi maksimalno smanje i one neopravdane žalbe jednostavno da se se pronađe način kako zaštititi investitore da u što kraćem vremenu potpišu ugovor i započnu sa radom. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Franjo Lucić. **Lucić, Franjo (HDZ)** Slažem se u potpunosti. Vidite da svi ovi ljudi danas koji su imali određenu raspravu dolaze iz svojih gradova upravo sa konkretnim primjerima. Mislim da je to najbolji pokazatelj da u što kraćem vremenskom periodu upravo izmijenimo zakon jer ja sam se baš htio referirati na konkretne primjere. Ali ne na jedan ili dva, na ovdje nekolicinu primjera koji dokazuju i kako javna nabava nije u redu i kako Državna komisija također u jednom slučaju riješi ovako, a opet u tom istom slučaju na drugoj strani riješi različito. Pa postavljam pitanje kako je to moguće? I gledajte, kada govorimo o 40 dana, je, imate vi javnih nabava koje su jednostavne pa one čine prosjek od 40 dana. Međutim, sve javne nabave koje su da tako kažem kapitalno daleko veće one pričinjavaju također i opsežniji pregled i one oduzimaju vrijeme faktički. A ove koje su jednostavnije one čine taj prosjek od 40 dana. ja molim doista da je konačno već vrijeme došlo, a pričamo godinama već o tome, kako ćemo učiniti sustav javne nabave doista transparentan, jednostavan a do dan danas još to nismo napravili. Zar ne možemo, a svjedoci smo da smo preslikali stotine zakona iz drugih zemalja, pa odimo i vidimo tamo gdje je određena zemlja napisala određenu javnu nabavu i koja je doista provediva pa preslikajmo ako ne znamo napraviti sami taj zakon, preslikajmo ga i napravimo ga u Hrvatskoj a da bi jednostavno sutra i da ne bi imali ovakvih problema o kojima su moje kolege govorile i ja sam. Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče Sabora, uvaženi zastupniče gospodine Lucić ja ću vam replicirati, ustvari i komentirati pozorno sam vas slušao. Imamo ovdje dvije razine u javnoj nabavi. Problem relativno dobro razumijem jer sam bio u sustavu kad sam bio pročelnik jednog zavoda bio sam u sustavu javne nabave. Jedna razina je Državna komisija za kontrolu javne nabave. Oni nisu odgovorni za sve grijehe javne nabave. A druga razina za mene su naručitelj i prodavatelj. mislim da je početak svih zala javne nabave odnosno korupcije u ovoj razini koju spominjem naručitelj i prodavatelj. I dakle onog trenutka kada mi budemo imali osobe koje su veoma stručne, koje su poštene onda će negdje ta spirala zla biti prekinuta. To bi bilo sve, hvala. Hvala. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Franjo Lucić. **Lucić, Franjo (HDZ)** Kolega ja se slažem sa vama. Ja nisam, dakle shvatili ste da sam govorio jedno je javna nabava a drugo je komisija. Ja sam imao zamjerke i na Državnu komisiju i na one koji su pisali zakon. Nije komisija pisala zakon, ona ga kontrolira jel' tako. No, obzirom da smo ovdje danas svi raspravljali a Državna komisija je sve to čula pa neka sutra onima koji će pisati zakon upravo prenesu tu svu problematiku jer ovo o čemu ja govorim, o čemu vi govorite kolega iz Labina, kolega iz Velike Gorice mi se služimo primjerima. Ovo nije rekla kazala, ovo su stvarne činjenice koje doista koče gospodarski razvoj svake sredine jer mi upravo zbog ovakve loše javne nabave trpimo. A zamislite koliko trpe onda oni koji dobiju posao, angažiraju sredstva i u konačnici ne dobiju taj posao jer jednostavno dođe do poništenja samoga natječaja. I znate kako onda to traje. Pitanje je da li neku veću investiciju možete uopće u toku godine završiti. I u konačnici izgubite godinu dana. Prema tome, svi mi ovdje koji danas raspravljamo ovo mora biti preneseno na mjerodavno mjesto i kada se bude pisao novi Zakon o javnoj nabavi bilo bi dobro, ja ne mogu reći koga to treba uključiti, ali iz realnog sektora i ljude koji se svakodnevno susreću sa problemima treba ih saslušati. Neće oni odlučivati, neće oni pisati zakone pa i nas ovdje iz ovog Parlamenta da jednostavno koji smo dugo godina u takvim poslovima da dademo svoje primjere i svoje savjete. To ne mora istovremeno biti prihvaćeno ali je jako bitno da se ta procedura na takav način provede jer u protivnom ako opet nikoga ništa ne budemo pitali samo oni ljudi u četiri zida koji tamo sjede u ministarstvima budu pisali zakon i to su opet veliki problemi i od toga opet neće biti ništa. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala. Evo i završno u ime podnositelja Goran Matešić, predsjednik Državne komisije. Dozvolite mi da iznesem jedan vrijednosni sud. koji je zakonodavac htio postići godišnjim izvješćem i onim djelom koji se zove ocjena stanja u javnoj nabavi dati analizu i potaknuti raspravu. I ja evo zaključujem kako je upravo bez obzira na vaše i primjedbe i kritike ovo izvješće to i postiglo. Dugujem neke odgovore na pitanja primjerice Klubu zastupnika HDZ-a. U našem izvješću se nalazi zbroj procijenjene vrijednosti javnih nabava, ali samo onih žalbenih predmeta koji su iz ES-i fondova, dakle Europskih strukturnih fondova, to je 2 milijarde i 300. Mi nismo dali broj ukupno vrijednosti svih predmeta javne nabave, on glasi 23 milijarde. Pa onda kolega Borić kad stavi u onaj omjer to više nije 40% manje, nego to je negdje al pari tako. Neću odgovarati na sve. Dugujem još jedan upit Klubu zastupnika HNS-a o omjeru broja objava, dakle ugovora o javnoj nabavi i žalbi. Dakle 8,8% od ukupnog broja javnih nabava ide u žalbeni postupak. To je podatak koji nije predviđen zakonom ali ispustili smo ga. Korisno je da bude unutra jer može, kad se on prati više godina onda se dođe do zaključka o tome koliko je pouzdan sustav i koliko se korisnici uopće koriste pravnom zaštitom. Mnogi od vas su govorili o rokovima, rokovi su odlučivanje Državne komisije su stvar na koju više segmenata utječe. Jedan je segment oni koji su apsurdno, ali točno oni koji su najviše motivirani da žalbeni postupak bude brzo završen to su naručitelji. Mi imamo često da naručite kasni sa dostavom dokumentacije. Naručite bi mogao čim dobije žalbu a njemu se nostrificira žalba, bez obzira da dobije poziv Državne komisije dostavljati dokumentaciju. Samim tim činom jedna dio ovog roka o kojem svi govorimo a u koje treba i to reći Hrvatska je prilični lider među brzinom rješavanja u EU žalbenih predmeta. Jedan dio tog roka je samo tehnički rok u kojem se komunicira sa strankama jer važi načelo kontradiktornosti kad jednoj stranci morate dostaviti očitovanje druge strane, razmijenit međusobne dokaze ako su oni dokazi koji se po prvi put pojavljuju. I u našoj analizi vidite da od od trenutka kad je spis kompletiran, kad su svi papiri unutra i dokazi da se može raditi taj rok je kraći od ovoga roka od trenutka kad je izjavljena žalba do vremena kad se donosi odluka. U pogledu vaših primjedbi od 1 do 4 uvaženog zastupnika Lucića koji se odnosi na Državnu komisiju ne dosljednost vijeća. Vi ste očigledno govorio o nekim konkretnim predmetima. Saborska rasprava nije za to. Mi vam se nudimo da pogledamo te premete. Ja sam siguran da ćemo doći do zaključka slijedećeg, to je da se ne radi baš o istim identičnim situacijama, nego da se radi o sličnim situacijama u kojoj između ostalog i zbog konstrukcije pravne zaštite u kojoj se Državna komisija kreće što mi mislimo, a i izvjestan broj zastupnika je to primijetilo kao nedostatak, da se Državna komisija kreće samo u granicama žalbenih navoda samo onako kako su kako su žalitelji postavili konstrukciju. I to je moguće da i u našim odlukama kad se tiče istog ili vrlo sličnog činjeničnog stanja imamo različitu praksu. To je nešto o čemu smo mi kazali kao nedostatak propisa. Ono što mi radimo je da iako radimo u različitim vijećima kad se radi o predmetu u koji je ranije bio u žalbi a sve više imamo predmeta u koji se javljaju, jedan predmet nabave koji se u žalbi javlja po dva tri puta. Ono što je sasvim izvjesno da uvijek vodimo računa i uzmemo našu odluku, kontroliramo je i mi to moramo raditi zbog toga što se nivo elemenata na koji se mogu žaliti žalitelji sa fazama sužavaju. Tako da ako je primjerice žalba treći put izjavljena u istom predmetu nabave više se ne može taj žalitelj žaliti na ono što se mogao žaliti prvi puta. Može se žaliti samo na nove činjenice i nove dokaze. Evo ne znam jesam li odgovorio na sve upite. Vjerojatno jesam. Ekonomski najpovoljnija ponuda to je jedno od velikih pitanja javne nabave, velikih pitanja. 5%, 5,7% žalbenih predmeta u kojima se kriteriji ekonomski najpovoljnije ponude se javlja pred Državnom komisijom, a 1,4% u odnosu na ukupan broj javnih nabava se odnosi na kriterij ekonomski najpovoljnije ponude. To je premalo korištenje tog kriterija. Mi mislimo da on niti u zakonu nije dovoljno razrađen, niti jer se radi o složenim kriteriju, da bi trebalo razraditi i metodologiju njegove primjene i da bi trebalo intenzivno raditi na edukaciji. U nekim drugim sustavima javne nabave ekonomski najpovoljnija ponuda se daleko više koristi primjerice u Americi koja baš i nije za usporedit se u ovom trenutku s nama, to je nekih 80 do 90%. Evo hvala vam lijepa.

u ime kluba govorio o smanjenom obimu javnih nabava u 2014. godini onda je pri tome mislio i na izvješće ali je mislio i na smanjenje aktivnosti inače u Republici Hrvatskoj. Naime, ako vi promatrate državni proračun za 2013. godinu i 2014. na koje se praktično vrijeme i odnosi ovo izvješće onda ćete vidjeti da je u državnom proračunu za ulaganja u nefinancijsku imovinu su manji rashodi za 25%. Dakle svaka četvrta investicija samim time se u Republici Hrvatskoj smanjivala. Pa je onda jasno da kako su svi korisnici javnog proračuna, obveznici provedbe javne nabave onda je posljedično jasno da mora doći i do smanjenja obima radova koji su obuhvaćeni u projektu javne nabave. Ako tome dodamo i javna poduzeća kada su također neka od njih su vezani na držani proračun pa ćete vidjeti da su i Hrvatske ceste izvanproračunski korisnik kao što je HAC i HEP itd., itd., da su imali značajno smanjene aktivnosti u tim godinama. I onda onaj njegov zaključak o smanjenom obimu javne nabave tih godina u Hrvatskoj potpuno razložan i opravdan i temelji se ustvari na podacima državnog proračuna i izvješćima o poslovanju javnih poduzeća u tim godinama. Hvala. Hvala. I druga replika uvaženi zastupnik Franjo Lucić. **Lucić, Franjo (HDZ)** Pa kolega Matešić, naravno slušao sam ovo što ste govorili, ali ja sam ovdje, rekao sam, iznio konkretne primjere, ovo nije rekla kazala i ako budemo imali vremena i ako budete i dalje obnašali ovu dužnost ja ću svakako doći do vas i ovo vam sve skupa predočiti. Ali za mene je isto nelogično da vi kao državna komisija nema još jednu svoju kontrolu da ste vi zadnji i vi kako kažete gotovo, šaljete na upravni spor koji će trajati godinama. Šta meni kao poduzetniku vrijedi dobiti upravni spor na temelju onoga predmeta kojega ste vi odbili za par godina. Pa to meni ništa ne znači više kao poduzetniku. Zato bi morala još jedna doista kontrola biti koja bi pospješila ako ste i pogriješili da ta neka drugo stupanjska komisija ipak usvoji tu žalbu koju ste vi odbili. I zato u novom prijedlogu upravo zakona koji će se pisati trebamo da bi ubrzali i da bi ne dovodili u nedoumicu određene investitore upravo učinili sve da ta kontrola ima i svoju kontrolu bez obzira što ste vi institucija Vlade da ste vi zadnji koji dajete ocjenu u puno slučajeva, niste donijeli dobru ocjenu a jednostavno ste poduzetnika koji je dobio posao odbacili. To nije dobro. No kako i na koji način će se to riješiti vrijeme će pokazati. Evo s ovim smo završili raspravu. Zaključujem ovu raspravu. Glasovati ćemo kada se steknu uvjeti. Zahvaljujem ovdje podnositeljima izvješća. U 3 sata ćemo nastaviti dalje sa sjednicom 2. točkom dnevnog reda Godišnje izvješće o radu agencije za aštitu tržišnog natjecanja za 2014. godinu. Pauza do 3 sata.